Tere hommikust, lugupeetud kolleegid! Annan 21 valdavalt EKRE ja Keskerakonna fraktsiooni kuuluva Riigikogu liikme nimel üle eelnõu, mis kannab pealkirja "Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Euroopa Nõukogu komisjoni "Demokraatia õiguse kaudu" poole arvamuse saamiseks Eestis kasutatava elektroonilise valimissüsteemi kohta". Kõnealune sõltumatutest riigiõiguse asjatundjatest koosnev komisjon, mida tuntakse ka Veneetsia komisjoni nime all, asutati Euroopa Nõukogu all 1990. aastal ning selle ülesandeks on anda liikmesriikidele nõu, lähtudes eesmärgist, et neis kehtivad seadused vastaksid euroopalikele ja rahvusvahelistele demokraatia ja õigusriigi standarditele. Oluline on toonitada, et Veneetsia komisjon on jäigalt … Hea ettekandja, ma vabandan teie ees. Head ametikaaslased, siin saalis on lärm. Igast reast tuleb seda lärmi väga-väga palju. Palun austame ettekandjat ja neid, kes soovivad kuulata. Ma tänan. Oluline on toonitada, et Veneetsia komisjon on pelgalt nõuandev organ, mistõttu sel ei ole voli teha riikidele ettekirjutusi. Seega lähtub eelnõule nii eesti- kui ka ingliskeelsena lisatud põhjalik pöördumine eesmärgist saada sõltumatu hinnang Eestis kasutatavale elektroonilise valimise süsteemile ehk sellele, kas kõnealune süsteem vastab reaalselt demokraatlike valimiste ideaalile või esinevad selles kõrvaldamist vajavad puudused.Paraku on reaalsus see, et küsitluste kohaselt ei pea ligi 40% Eesti Vabariigi kodanikest elektroonilise valimise süsteemi usaldusväärseks ning viimase kümne aastaga on usaldus valimissüsteemi vastu langenud Eestis koguni 22%. Ilmselgelt on tegemist väga tõsise legitiimsusprobleemiga, millesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Seetõttu palun eelnõu esitajate nimel kõigil Riigikogu liikmetel eelnõu toetada ja näidata sellega üles head tahet seista selle et Eestis teostatakse riigivõimu päriselt demokraatia ideaalist lähtudes ning et sellest lähtuvalt oleme ka valmis astuma samme kehtivate seaduste ülevaatamiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma. Aitäh teile!

Nimelt, teisipäevasel istungil jäi pooleli Vabariigi Valitsuse algatatud magusa joogi maksu seaduse eelnõu 418 esimene lugemine ja me läheme sellega edasi. Aga enne seda tuli veel üks ettepanek. Nimelt, ka Reformierakond soovib teha omapoolseid ettepanekuid. Nende soov on järgmine. Nad teevad ettepaneku pikendada 2. mai ehk tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14‑ni. Lähtudes põhimõttest, et ära viska neid tänaseid toimetamisi homse varna, teeme selle hääletuse ära.

Tulemus on poolt 46 ja vastu 15. Kerge matemaatiline tehe ütleb seda, et ettepanek leidis toetust. Nii. Nüüd läheme selle asja juurde, mis jäi meil pooleli teisipäeval. Seis oli enam-vähem selline, et siin Riigikogu kõnetoolis oli terviseminister Riina Sikkut. Ma palun terviseminister Riina Sikkuti siia kõnetooli. Tema ettekanne sai läbi ja küsimuse esitamiseks oli registreerunud Aivar Kokk ja läbirääkimistel osalemiseks oli registreerunud Eero Merilind. Nii et me oleme küsimuste vooru alguses. Nii et palun värskeid küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun! istungi juhataja! Lugupeetud minister! Te tahate karistada neid, kes joovad limonaadi, aga võib-olla oleks õigem aidata neid, kes soovivad tervislikult toituda, ja selleks näiteks vähendada puu‑ ja juurvilja maksu, nagu pakkus meie fraktsioon.

Magusa joogi maks on väga selgelt suunatud kõrge kalorsuse ja madala toiteväärtusega jookidele, mida tarbivad lapsed ja noored palju, mõned iga päev.

Vaadates seda eelnõu, ma siiralt küsin teilt, kas te usute sellesse, et kui me kehtestame selle suhkru‑ või magusamaksu,

küsimuse esimene pool. Teine pool: teil on välja toodud eelnõus üks uuring, mis on tellitud Austraaliast. Aga miks just Austraaliast? Mis selle uuringu maksumus oli? Aitäh!

maksimeerida eelarvetulu, siis maksudisain oleks teistsugune, sealhulgas oleks maksu kogumisega seotud kulud püsivalt madalamad.

kogumisega kaasnevad tulud, mis lähevad riigieelarvesse, aga tulude maksimeerimine ei ole olnud siin eesmärk. Uute

ka selle konkreetse maksuga seotud mõjuanalüüsi. Neid eksperte on maailmas erinevaid. Avaliku raha puhul me tavaliselt [teeme hanke] ja ju siis see tulemus oli selline. Ma ei oska kulunumbrit öelda, kui palju maksis konkreetne analüüs. Aitäh!

juba väga konkreetselt näidanud, et oli täpselt vastupidi: pärast seda, kui kehtestati see maks, hakkas laste ülekaalulisus tegelikult kasvama.

Selles ei ole mitte midagi paha ju, et raha on vaja. Aitäh! See magusa joogi maks ei ole üleriigiline kaalulangetusprogramm.

ära hoida pikaajalisi tervisekahjusid. Me näeme, et suhkrutarbimine, igapäevane ja ‑nädalane suhkrutarbimine kukub oluliselt nii seetõttu, et tarbimine väheneb, kui ka seetõttu, et retseptid muudetakse tervislikumaks. See tähendab, et see laps, kes praegu juba on ülekaalulisusele kalduv, ei pruugi olla täiskasvanuks saades täiskasvanuks saades ülekaaluline. Ka see komisjoni materjalide juures olev tellitud uuring, mis on mudeluuring Eesti andmete põhjal, näitab, kui palju

magustatud jookidest saadud energiakogus vähenes 11%, sest retseptid olid tervislikumad. Kui maksu [kehtestamisele] eelnenud aastal oli ligi 61% tarbitud magustatud jookidest suhkrusisaldusega

kukkus nende jookide osa, mis on väga magusad, kõrgema maksumääraga. Suurbritannia näide on teine, mida on palju kasutatud. Seal analüüsiti kokku nelja aastat maksu rakendamise järel. Magustatud jookidest saadavate suhkrute hulk elaniku kohta päevas langes 30%. Seega, iga päev [tarbiti] 4,6 grammi suhkrut vähem ühe inimese kohta, ka lapse kohta. Kui me vaatame seda mitme aasta peale kokku, siis näeme, et kui see päevane suhkrukogus niimoodi väheneb, on sel lõpuks mõju ka üldisele tervisele. Maksu alla kuuluvate jookide müügimaht vähenes 50% ja maksu alla mittekuuluvate jookide maht kasvas 40%. 40%. Räägitakse, et kui ei saa limonaadi osta, ju siis ostetakse midagi muud magusat. Ka see nelja-aastane Suurbritannia uuring näitas, et

Kui maksu rakendamise aastal olid pooled kauplustes müüdavatest jookidest maksuobjektid ehk suhkrut oli vähemalt 5 grammi 100 milliliitri kohta, siis neli aastat hiljem oli sellest poolest saanud 15%. Taas muudeti retseptid tervislikumaks. Tanel

see magusa joogi maksu [seaduse] eelnõu ei ole kuidagi üllatav. See on tehtud 2017. aastal menetletud eelnõu eeskujul, maksumäärasid on uuendatud vastavalt elukalliduse tõusule. Samas on analüüse juurde tulnud nii Eesti laste tervise kohta kui ka magusa joogi maksu mõju kohta nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, sealhulgas on Eesti kohta tehtud mudeluuring. Nii et maks on sama, mis oli 2017. Infot, et see on õige ka Eesti laste tervise jaoks, on juurde tulnud. Osapooled on palju paremini informeeritud ka sellest, kuidas seda maksu kogutakse ja mis need maksuga seotud nüansid on. Nii et kahtlemata, me oleme rakendamiseks paremini valmis kui aastal 2017. Seega, tõepoolest, kuna tegemist on sama eesmärgi ja sama maksuga, siis ma tõesti loodan, et ka siin saalis need, kes seitse aastat tagasi seda eelnõu toetasid ja mõistlikuks pidasid, teevad seda ka praegu.Magusa

tegelenud 32 aastat ja tegelevad edasi. Laste puhul on jõudnud see juba kooliprogrammidesse. Meil on terviseõpetus, meil on inimeseõpetus, ka lasteaialapsed joonistavad toidupüramiide ja õpivad, et janujook on vesi.

juba lasteaiast saadakse õiged teadmised.Nii nagu me räägime, sekkumised peavad olema tõenduspõhised. Lisaks õppeprogrammides antavale kaasaegsele informatsioonile toitumise ja liikumise kohta – sealjuures ka selle kohta, et toitumise roll on palju suurem kui liikumise oma, aga aga liikumist on kahtlemata ka vaja – on Liikuma Kutsuva Kooli programm, lasteaialastel on Seikluste Laeka nimeline programm, mille mõju on ka Eesti oludes hinnatud ja hinnatakse edasi.

värskes õhus liikuda, et ilm ei ole kunagi see mure.Lisaks sellele on ju väga palju sellest, mis meie laste elukeskkonda puudutab, maksumaksja raha eest kujundatud, on need tervisekaitsenõuded koolis või koolitoit. Koolitoidule kehtestatud nõudeid me käesoleva aasta jooksul uuendame, me vähendame neid norme, mis puudutavad lisatud süsivesikuid ja poolfabrikaatide kasutamist. See on seotud rahvatervishoiu seaduse [eelnõuga], millega ma teie ette tulen loodetavasti lähiajal.

siis kehalisest kasvatusest me teeme liikumisõpetuse, et oluline ei oleks saavutus või sooritus, vaid see, et sa liiguksid, ükskõik, millised on siis su huvid või eeldused, tegeled sa koorilaulu või muude tegevustega.

ja nende poole liikumine, et kõigil oleks võimalik silm peal hoida, kuidas me nii lapsed kui ka ülejäänud Eesti inimesed tervislikumalt liikuma suuname.

või näiteks joogivee jaoks, veepudeli täitmiseks lisakraanid, et lastele pakkuda ka tasuta tervislikku alternatiivi. Rahvatervishoiu seaduses me teeme muudatuse, et vastutus on koolidirektoril, kes saab näiteks viia ettepaneku hoolekogusse. Kui lapsevanemad ja kooli personal seda toetavad, siis on võimalik ka magusad joogid koolipuhvetist välja jätta. Me ei tee seda riikliku otsusena, aga iga kool saab seda ise teha, kui kokkulepe seal kooliperes on olemas. Lisaks sellele, et on olemas limonaadid või kommid või teised toidupüramiidi mõttes mittevajalikud toiduainegrupid, on oluline pakkuda tervislikku alternatiivi, et oleks olemas

Urve Tiidus, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! 1990. aastate keskpaigast alates on Eestis järjest rohkem kõlapinda saanud tervise edendamise ja haiguste ennetamise teema. Vähem suhkrut toidusedelis oli üks tarkus, mida hakati siis aktiivselt jagama. Aga õige pea tulid päevakorda lihtsad, kuid mitte alati tervislikumad lahendused: magusained, mis teatavasti on nii looduslikud kui ka sünteetilised. Kas te palun vastaksitekas-küsimusele jah või ei: kas selle maksuga tagatakse, et suhkruasendajad ei saa mingit eelist? Lugupeetud juhataja! suhkruasendajad ei saa mingit eelist. See on olnud küsimus, mida Riigikogu liikmed ja teised osapooled on minult väga palju küsinud, kas suhkruasendajad on ikkagi maksu all. Jah, ja maks rakendub neile rangemalt kui nii-öelda naturaalsele suhkrule.

Tootjad seevastu väga soovisid, et magusained ei oleks maksu all, et saaks suhkru asendada magusainega. Ma saan nende huvist aru, sest hapu jook ei pruugi nii palju müüa kui magus jook, aga tervisevaatest ei ole kuidagi mõistlik suhkru asendamine sünteetilise magustajaga. Seetõttu on see

Noorte liikumisnorm on vähemalt 60 minutit päevas ja seda normi on raske saavutada ka noortel, kes näiteks kaks korda nädalas trennis käivad.

Aga liikumise puhul toimub tervislike eluviiside juurutamine Seikluste Laeka raames tõesti juba lasteaias. Liikuma Kutsuva Kooli programmiga on liitunud juba 200 kooli Eestis. Meil on umbes 500 üldhariduskooli, nii et varsti on ligi pooled liitunud.

See puudutab kogu elukaart, kõiki sihtrühmi, aga eraldi muidugi lapsi ja noori, et nemad saaksid päeva jooksul oma liikumisnormi täis, tehes aktiivselt sporti või liikudes päeva jooksul aktiivsemalt oma kooliteel ja koolipäeva jooksul. Aitäh

ma ei tea, kus teie olite ja mis aruteludel osalesite –, oli selle eelnõu eesmärk selgelt eelarvet täita, kui seda toetati ja sellega toimetati. Ma julgen küll kahtlustada, et nii palju sisust siis isegi ei räägitud, kui kui teisipäeval ja täna siin kokku on räägitud. Sõltumata teie kirglikust seletusest, on minu meelest ka praegu üsna üheselt see puhtalt eelarvega seotud eelnõu, sõltumata sellest, mida te väita püüate.Aga mul on siiski küsimus selle eelnõu maksuobjekti kohta. Kas te suudate palun mulle nimetada, milliseid tooteid selle eelnõu järgi siiski maksustatakse? Ma tõesti ei taha, et te viitaksite Euroopa Liidu määrustele või mingitele muudele asjadele, vaid loetleksite kas need

maksustatakse jooke, mis sisaldavad suhkrut, kuhu on lisatud suhkrut või magusaineid. See tähendab, et näiteks need klassikalised limonaadid, energiajoogid, kaljad, suhkrut sisaldavad veed, spordijoogid, mahlajoogid on need, mis maksu alla lähevad. Maksu alt välja jäävad piim ja piimatooted, näiteks joogijogurt, ja naturaalsed mahlad, on see siis apelsinimahl või mõni muu marjast või puuviljast või köögiviljast tehtud jook, kuhu suhkrut lisatud ei ole, aga kus on puuvilja‑ või köögiviljasuhkur looduslikult olemas. Seda me ei maksusta. Samuti ei maksustata ravimeid ja magusaid jooke, mida kasutatakse ravimite tootmiseks, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toitu ja päevatoidu asendajaid, toidulisandeid ja magusaid jooke, mis on müügikohas kohapeal valmistatud. Seega, siirupit me maksustame,

Aitäh! Hea minister! Teie kui terviseminister teate ju väga hästi, et toidulaud peab olema mitmekesine ja tervislik. Aga vaadates kõike, mis praegu toimub ja millise suuna on valitsus võtnud maksude tõusuga,

et meil ikkagi tarbimismaksud on päris kõrged, võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Nüüd te soovite veel kehtestada magusamaksu, mis tähendab, et väga paljude inimeste toidulaud muutub väga kesiseks.

pea.See arutelu, kas maksustada ainult magusaid jooke või kõiki suhkrut sisaldavaid tooteid, ka pagaritooteid, leiba, jogurtit, ongi seotud sellega, et limonaad ei ole toidulaua osa. Selle maksu maksmist on võimalik väga lihtsalt vältida, sest on ka vähem kui viiegrammise suhkrusisaldusega magusaid jooke. Seal on valik olemas. [Selle] maksu maksmine ei ole kohustuslik. Seega, seda mõju üldisele toidukorvi hinnale või teistele valikutele, mida inimene või leibkond teha saab, tegelikult ei ole. Aitäh!

Sisuline mõjuanalüüs, mis puudutaks konkreetselt Eesti olukorda ja võimalikke mõjusid, puudub. Usaldusväärsetele uuringutele toetutud ei ole, üle maailma on otsitud üksikuid kontekstiväliseid näiteid.

limonaadist saadav suhkur moodustab meie päevasest energiakogusest väga väikese osa, aga see on praktiliselt ainus osa, mille kohta me saame öelda, et see on absoluutselt kõigi jaoks mittevajalik, selle ärajätmisega kahjusid ei kaasne. Samasugust soovitust ei saa anda teiste suhkrut sisaldavate toodete kohta, mille puhul tekib täiskõhutunne, neil on mingisugune toiteväärtus. Kui me räägime jogurtist, siis sageli on see liiga magus. Tootjatega on meil eraldi arutelud nii suhkru, soola kui ka küllastunud rasvhapete vähendamiseks toodetes reformuleerimise kaudu.

siis pikaajaline tervisemõju on väga suur ja väga kulukas ka iga riigi tervishoiusüsteemile. Juriidiline pool. Kui me oleksime esimesed magusa joogi maksu rakendajad, siis kahtlemata peaks rohkem süvenema, sealhulgas komisjonilt ka, ma ei tea, eelhinnanguid ja asju küsima. Aga me ei ole esimesed rakendajad. Me oleme suhteliselt teise poole seas, kes magusa joogi maksu rakendab, sealhulgas samalaadset skeemi, et piim, piimatooted ja naturaalne mahl on välja jäetud. Viimati vist tegi seda Iirimaa, on rakendanud teised riigid ja nad on küsinud Euroopa Komisjoni arvamust. Tõepoolest, ka seletuskirjas on selgitatud, kuidas selle maksu rakendamine ja teatud toiduainegruppide väljajätmine ei anna eelist. Seda Seda on võimalik niimoodi valikuliselt rakendada. See on skeem, mida on rakendanud teised riigid. On olemas komisjoni arvamus selle kohta, kuidas kuidas see on ühtsel turul rakendatav. Nii et tegemist ei ole riigiabiga ja see on ka seletuskirjas lahti seletatud, see on punktis 5 "Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele".

Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea minister! Kõigepealt, praeguses majandusolukorras ma kindlasti ei toeta mitte ühtegi maksutõusu antud maksu, ei ettevõtjate ega tarbijate vaatest. Mulle tundub, et selle valitsuse tegevusest ikkagi kumab läbi selline pehme diktatuuriihalus: te veel ei keela, aga te maksustate, te teete keeruliseks erinevate asjade tarbimise. Lisaks suhkrumaksule te ju rakendate ka automaksu, mille kohta teie hea koalitsioonikaaslane rahanduskomisjonis ütles, et see ongi mõeldud selleks, et autosid vähem oleks ja inimesed vähem autoga sõidaksid. Minister Võrklaev rääkis telekas juba ka mobiilimaksust, sest telefonis skrollimine või ekraani kerimine on tervisele kahjulik, et tuleks äkki ka mobiilid maksustada. See on ikka korralik diktatuuriihalus, mis

sügavalt ja südamest demokraat. Maksud on tavapärane riigijuhtimise instrument, neid rakendatakse nii tulu kui ka erinevate kaupade tarbimise suhtes. Sealjuures räägitakse maksuteoorias ka eraldi patumaksudest, mille hulka kuuluvad erinevad saaste‑ ja keskkonnatasud, alkoholiaktsiis, tubakaaktsiis, ka kütuseaktsiis, mille tarbimisega kaasnevad kahjud kas keskkonnale või inimeste tervisele. Suhkrumaks ehk magusa joogi maks läheb samasse kategooriasse.

Nii et see on viis, kuidas valitsus oma poliitikat ellu viib ja sealjuures ka inimeste käitumist suunab. Tahaksin ära õiendada ka selle, et suhkrumaksu ehk magusa joogi maksu puhul väga palju kuuleb, et aga see ju ei tööta,

keegi enam kuhugi sõita ei saa, ühtegi autot ei osteta ega müüda ja sellist maksu ei saa kehtestada, sest mõju inimeste käitumisele on väga ulatuslik. Ei saa olla, et maksumeede töötab ainult auto puhul, aga mitte limonaadi puhul. Seetõttu magusa joogi maksu rakendataksegi, et ta tegelikult mõjutab, ta mõjutab laste ja noorte – nad on hinnatundlik grupp – tarbimiskäitumist. Keskmiselt 10%‑line hinnatõus vähendab limonaadi või magusa joogi tarbimist 9%. Aitäh! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ikkagi tuleb tõdeda, et selle aastaga pole mitte midagi muutunud ei valitsemiskultuuris ega suhtumises. Seesama teerull, mis eelmine kevad käima pandi, läheb täpselt samamoodi edasi.

See küsimus viitab, ma ei tea, viimase viie või rohkema aasta praktikale. Tõesti, suur osa eelnõusid on kiireloomulised, ja see on nii olnud iga valitsuse puhul. Kiireloomulisus tähendab seda, et see on ilma VTK‑ta, mitte seda, et tegelikult kiire oleks, selles mõttes. See on praktika, mida tegelikult ei saa heaks kiita, see ei ole hea õigusloome tavaga kooskõlas.

selle teema läbi arutanud. Nende seisukohad on teada ja need ei muutu, need ei muutu ka kuu või kahe jooksul, ei muutu ka pärast VTK läbilugemist. Aitäh! Aitäh, austatud juhataja! Mul on küsimus, kas me peaksime siin saalis arutama eelnõusid, mille koostamisel ei ole järgitud head õigusloome tava, mille on valitsus ise endale kehtestanud ja mida me parlamendis püüame järgida. Siin ei ole väljatöötamiskavatsust. Mina ei saanud aru, kui minister ütles, et kiiret ei ole, aga eelnõu on kiireloomuline. Kas teie saate juhatajana aru, mida me arutame ja mis see argument ja põhjendus siis on? Kiiret ei ole, aga eelnõu on kiireloomuline ja seetõttu me ei saa järgida head õigusloome tava.

Lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Me kõik saame aru, et riigieelarvesse tuleb tulu leida, ja valitsus on näinud, et see on üks instrumentidest.

ta läheb. Norra Kuningriik, jõukas riik, tõesti uskus sellesse, et on võimalik magusamaksuga muuta tarbijakäitumist ja peatada laste rasvumist. Ei olnud võimalik.

Te ilmselt viitate Taani kogemusele. Taani rakendas suhkrumaksu umbes 80 aastat ja seejärel muutis meelt, aga ta tõepoolest rakendas seda kõigi suhkrut sisaldavate toodete suhtes kõrges määras. Norras minu teada suhkrumaks kehtib. Nii et rahvusvahelist kogemust on erinevat. Mõnel riigil ongi ju väga pikk praktika teatud maksu rakendamises. Samamoodi nagu meil ei ole traditsioonilist ettevõtte tulumaksu. Need ajaloolised valikud on olnud erinevad, tehtud erinevatel põhjustel, nii et üks ühele kopeerida seda, mis tehtud on, ei saa. Aga üldine trend viimase seitsme aasta jooksul, mis on eelmisest arutelust möödunud, on selgelt see, et järjest rohkem riike magustatud jooke maksustab. See puudutab nii limonaadi, energiajooki, spordijooki kui ka mahlajooki, sest see sissejoodav sissejoodav suhkrukogus on lihtsalt nii suur ja sellel on tervisele kahjulik mõju. Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud minister! Teile on juba väga palju öeldud, et plaanitud kujul see suhkrumaks ju üksnes osutab probleemile, aga ei lahenda seda, ja sellel on eelarve täitmise maik juures. Suhkrumaks peaks toiduainegruppe võrdsemalt kohtlema ning loomulikult tuleks tarvitusele võtta laiem valik tooteid, kui te seda juba kehtestama lähete. Kuna te seda ei tee, on see silmakirjalik, anda just magustatud jookide maksustamisele rahva eest ja rahva tervise eest seismise vorm.Aga minu küsimus puudutab kaasamist, millest te ennist rääkisite, et on räägitud tootjatega, on kohtutud ja ära kuulatud nende arvamus. Kas teie hinnangul see hea õigusloome tava või kaasamine näeb ette, et te lihtsalt kuulate inimesed ära, aga ei võta arvesse mitte midagi, mida nad räägivad? Või kui te olete midagi arvesse võtnud, siis mis see on? Aitäh, Kõigepealt sellest terviseaspektist. Kui maksustada suhkur kõigis toodetes, siis see muudaks toidukorvi kallimaks kõigi jaoks. Suhkrut on ketšupis, leivas, jogurtis, pagaritoodetes. Nende puhul ei saa anda ühest soovitust, et jätke see oma toidulaualt välja. Seal on kahjulikud mõjud, kellelgi jääb kõht tühjaks, kellegi toidukorv muutub liiga kalliks. Magusa joogi maks on väga selgelt sihitud ja on silmas peetud just noorte tervist. Noored on hinnatundlik grupp. Nii et kahtlemata on põhjendatud ka tervise-eesmärgist lähtuvalt ainult magusate jookide maksustamine, mitte toidus sisalduva suhkru maksustamine.

et kaasamine peab olema sisuline, ma olen täiesti nõus. See ei saa olla lihtsalt näo tegemine. Samas, kohustust osapoolte ettepanekuid arvestada ei ole. Näiteks, kui me räägime tubakaga seotud eelnõudest, siis tubakatootjatega kohtumisi tõepoolest ei peeta, nendega detaile läbi ei arutata. See on rahvusvaheline kokkulepe, seda rakendavad kõik riigid. Samamoodi, on see toidutootja või autotootja või mõni teine osapool, jah, kohtume, arutame, aga kohustust ettepanekuid arvestada ei ole. Samas, vastamise kohustus on. Ka nüüd on väga põhjalik kooskõlastustabel lisatud, sest tootjate kirjalikud ettepanekud olid pikad ja põhjalikud. Neile on vastatud

Aitäh! Kolleeg Tanel Kiik mainis, et Keskerakond on alati toetanud suhkrumaksu ja et ta soovis seda ka seitse aastat tagasi kehtestada. Õnneks seda kehtestada ei õnnestunud ja õnneks ka kõik need, kes seda teha soovisid, on tänaseks Keskerakonnast lahkunud, nagu on lahkunud ka need, kes soovisid Keskerakonda liita sotsiaaldemokraatidega. Aga üks asi on kehtestada makse majandustõusu ajal, teine asi on teha seda majanduslanguse ajal ja seeläbi tegelikult karistada ettevõtjaid ja inimesi. Meil on korraga käibemaksu tõus, tulumaksu tõus, aktsiiside tõus, automaks, suhkrumaks, trahvide tõstmine, riigilõivude tõstmine – ei jõua kõike nimetada. Tekib tunne, et peaminister on teinud igale ministeeriumile ülesandeks mõelda mõelda oma valdkonnas mõni uus maks välja, aga valdkonnaga kuidagi terviklikult tegelda ei soovita. Te rääkisite mõni aeg tagasi, et tervishoiuvaldkonna rahastamise küsimused on väga

Nii et kõik need plaanid, et Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koostöös ühist asja ajada, on tegelikult olnud kiiduväärt. Eelnevatel aastatel, võtame selle seitsmeaastase perioodi,

mis võimaldaksid neid toetusi ja hüvitisi inimestele maksta, ei ole tehtud. Ühel päeval jõuab kätte hetk – see jõudis kätte pärast väga olulise mõjuga kaitsekulutuste tegemist, kaitsekulutused jõuavad selle aasta eelarves vist

Nii et see ei ole vastuolus ka rahvusvaheliste soovitustega. Kui inimeste tervist silmas pidada, siis muidugi tuleks rakendada seda juba homme, seda oleks pidanud rakendama seitse aastat tagasi. Ka 2026. aasta tervise-eesmärke silmas pidades tuleb öelda, et parem hilja kui mitte kunagi. palun! Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud minister! Mina olen läbi lugenud nii seaduseelnõu kui ka seletuskirja. Nagu te ise ütlete, maailmas on väga erinevat praktikat, aga teie olete valinud eelnõu põhjenduseks seletuskirjas väga ühepoolsed näited,

Tõepoolest võib meie poodide valikust leida toiduaineid, mis sisaldavad suhkrut ja rasva rohkem kui limonaad. Seevastu ei tea ma ühtegi last ega täiskasvanut, kes poole liitri kaupa vahukoort jooks, et saada kahjulik tervisemõju kätte. Nende tarvitamise viisid on erinevad. (Hääl saalist.) Isegi kui sa sööd vahukoort, ei söö sa seda iga päev poole liitri kaupa. Need tarvitamise viisid on erinevad. Ja just see, et magusas joogis on vedel suhkur ja see imendub kiiresti. Helir-Valdor Seeder kinnitab, et šokolaadi süüakse iga päev. Me võime selle stenogrammi huvides siin eetrisse lasta.

et ettevõtted on tegutsenud sellel suunal, et suhkrut oleks nendes magusates jookides vähem, aga aga praegune eelnõu mõjub pigem karistuse kui motivaatorina. Kuidas me jõuame sinna, et tarbija tegelikult seda hinda,

analüüsida, kas seaduse rakendamisel seatud eesmärk on täidetud ja millised on olnud rakendamisega kaasnenud mõjud. Ma arvan, et on väga positiivne, et selline järelhindamise kohustus on siia sisse pandud. Selliste oluliste muudatuste puhul, näiteks uue maksu rakendamise korral, see järelhindamine ongi õige.

on tõesti selline toiduainete või jookide rühm, mille puhul mina ei näe, et me peaksime riigi poolt tootearendusele keskenduma või pidama järgmised aastad või aastakümned arutelusid, kuidas me limonaadi tervislikumaks saame.

tootearenduse, retseptide tervislikumaks muutmise, soola, suhkru ja küllastunud rasvhapete üle tuleb kahtlemata edasi pidada, sest maksu rakendamine ei ole proportsionaalne, mõistlik või ka mõistlike administratiivkuludega võib-olla kõigi tootegruppide puhul. Aitäh!

Aitäh! No ma ei tsiteerinud teile sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi või mingisugust platvormi. Ma rääkisin sellest, kuidas maksuteoorias eristatakse makse, millega soovitakse kas keskkonnale või tervisele kahjulikku käitumist muuta. See on rahvusvaheliselt nii, see ei ole kuidagi ei ei sotsiaaldemokraatide ega Eesti eripära. Aga sellepärast siin saalis ongi vaja tervet mõistust, et keegi ei tuleks habememaksuga või imelike ettepanekutega. Seda arutelu tuleb pidada ja siin tuleb läbi arutada, kas tõepoolest rahvatervis on piisav hüve, et sellist maksuinstrumenti taluda ja selle rakendamist aktsepteerida. Minu meelest on. Ma väga loodan, et teie leiate sama, kui selle eelnõu hääletamiseks läheb. Aitäh!

alusel väljatöötatud dokumenti ei ole. Muidugi lubab seadus seda siis, kui [eelnõu] on kiireloomuline, aga te olete öelnud, et kiiret ei ole. Miks te rikute seadust? Aga kogu selle tegevusega te paljastate hoopis, et see maks on üks osa sellest kägistavast silmusest, mida te praegu Eesti rahval veel rohkem pingumale tõmbate, et ta otsad annaks.

ka sellelaadse uuringu põhjal mõne teise riigi näitel? Mida te selle vastu ette võtate, et magusa joogi asemel hakatakse pagaritoote näol manustama lisaks suhkrule ja rasvadele veel jahu ja korraga veelgi enam ja tulemus saab olema veelgi hullem? Mina olin lapsena muuseas see laps, kes jõi vahukoort pudelist, sest ma olin tekstuuritundlik ja lasteaiatoit ajas mind oksele. Vabandust! Aitäh! Kõigepealt, mina ei [tõmmanud] mingisugust paralleeli ei tubakatootjate ega kellegi teisega. Te viitasite sellele, justkui oleks kohustuslik osapoolte arvamust arvesse võtta.

instrumenti, mida Eesti rahva tervise huvides rakendada. Tõepoolest, näiteks hammaste tervise puhul ei ole vahet, kas sa jood piima, õunamahla või limonaadi – hambaid kahjustavad need kõik. Seega, maksu alt peaks olema vaba ju tegelikult vaid vesi, mis on janujook. Nii et see eelnõu on kompromiss. Oli neid osapooli, ja neid oli väga palju, kes soovisid kõrgemat maksumäära ja laiemat maksubaasi, ning oli neid, kes soovisid vastupidist. See on nüüd keskpõrandale kokku tulek, mida mina pean mõistlikuks. Tanel

Aitäh! Tõesti väga hea küsimus. Kui me ei maksusta seda, mis on keskkonnale või tervisele kahjulik, mida me siis maksustame? Tekibki küsimus, kas inimesed, kas

tervisemõju on samamoodi teada, see on laste tervisele kahjulik, see ei ole toidulaua osa ja me soovime selle tarbimist vältida. Tekib küsimus, et kui me ei maksusta seda ebatervislikku valikut, mis on argumendid, maksustamaks tervislikku valikut. Rene Kokk, palun! Aitäh, hea aseesimees! Lugupeetud minister!

Aitäh! Tõepoolest, heast õigusloome tavast tuleks kinni pidada. Kahjuks on viimaste aastate praktika olnud see, et vist rohkem kui pooled eelnõud ei ole kriipsu pealt järginud seda, mis puudutab VTK‑d või teisi etappe

kus rahvusvaheline tõendus on olemas ja me näeme, et iga neljas esimese klassi laps on ülekaaluline, iga kolmas neljanda klassi laps on ülekaaluline ja iga teine täiskasvanu on ülekaaluline … See trend on väga kiiresti negatiivses negatiivses suunas läinud, 20 aastaga on ülemäärase kehakaaluga laste arv, teismeliste arv kolmekordistunud.Teadlikkuse tõstmisega me oleme terve selle aja tegelenud. Asi on läinud paremaks, materjalid on atraktiivsemad, nad on saanud õppekava Me näeme, et ainult sellest ei piisa. Samuti on liikumise toetamiseks nii seni astutud sammud kui ka edaspidi tehtav kõik samamoodi vajalikud, aga neid instrumente

on see instrument, mida rahvusvaheliselt on palju rakendatud, ka Euroopa riikides on palju rakendatud. Minu ettepanek ongi ka Eestis rakendada magusa joogi maksu 1. jaanuarist 2026. Aitäh!

väiketootjad ja talutootjad seatakse samamoodi erinevatesse maksuraamidesse, kuid selle erandiga, et laadal valmistatud joogid on maksuvabad.

sünteetilist, kunstlikku magusainet, siis maksustatakse. Ma ei tea, kui on jooke, kus mee lisamisel magusus ei tõuse rohkem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta, siis need ei lähe maksu alla,

asju. Kui sa müüd seda jooki, siis [on küsimus], kas sa oled käibemaksukohustuslane. Meil on teised maksureeglid ja asjad samalaadseteks olukordadeks olemas ja siis me rakendame ka neid. Üldiselt käsitöölimonaad,

kahtlemata on tegevusi või viise, mille puhul selle maksu rakendamine ei ole võimalik ja ei ole ka mõistlik. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja, sotsiaaldemokraat Riina Sikkut!

Lihtsalt ei ole. Maksumaksja raha, korjame kokku ja jagame mööda maailma laiali. Hoidku jumal, et te veel europarlamenti saaksite sellise tegevusega! Millise nööri te veel siis Eesti inimestele kaela paneksite? Kas te võite seda öelda? Aitäh! Aitäh! Teie esimesel küsimusel oli ka teine osa, mille järel te küsisite, kas mul on piinlik. Ma ütlesin, et ei ole. Aga tavaliselt on ju mure selles, et ministrid ei vasta konkreetselt küsimustele. Minul ei ole võimalik kinnitada ega lükata ümber, kas see 100 miljonit on õige või vale number.

ma ei tea, haridussüsteemi või mingite teiste teemade puhul, on kogu aeg toimunud ja toimub ka edaspidi. Ma pean seda õigeks. Meie olime üleminekuriik ja me saime väga palju tuge, et muutuda selliseks kaasaegseks läänelikuks riigiks, nagu me tänapäeval oleme. Meil on kogemused ja meil on kohustus pakkuda samalaadset tuge neile riikidele, kes näiteks soovivad Euroopa Liiduga liituda. Eraldi küsimus on muidugi Ukraina toetamine, kus on väga palju kaalul. Eestil on ka moraalne kohustus seda teha. Riigil ei ole mingisugust oma raha, see on kogu Eesti rahva ühine pingutus. Jah, me kasutame selleks maksumaksja raha. Aivar Austatud minister! Selle maksuga on see probleem, et ilmselt on tulu ülehinnatud, aga kulu alahinnatud. Kooskõlastustabelis on ka on ka analüüs, et tulu võib olla ainult 10–15 miljonit eurot aastas, kuna eelnõus on tuginetud 2017. aasta arvutustele. Aga mul oli rahanduskomisjonis konkreetne küsimus halduskulude kohta. See 5 miljonit võib olla alahinnatud. Seal on muidugi suur osa ühekordsel maksu sisseviimise kulul. Aga mul olid konkreetsed küsimused. Kui suur

et esimese nelja aasta kulud on 5 miljonit, sealjuures 40% on ühekordne kulu: IT‑süsteemi arendamine, elektroonilise deklaratsiooni loomine ja sellega seotud tööd. Aastas on – ligi 3 miljonit nelja aasta peale – 750 000 eurot selle uue maksu ülevalhoidmise, rakendamise, administreerimise kulu. Ma töökohtade arvu ei oska öelda, aga ma uurin järele, kuhu teile lubatud vastus on jäänud. Aitäh! Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Aitäh! Ma korra vabandan. Ma palun saalis vaikust. Ma paluks … Ma mitte ei paluks, vaid ma palun saalis vaikust. Aitäh! Palun! Aitäh! Austatud minister! Automaksu eelnõu puhul Keskerakond hoiatas, et seal on vastuolu Euroopa Liidu õigusega ja see eelnõu tuleb kiires korras tagasi võtta. Registreerimistasu oli diskrimineeriv. Tänaseks on see kinnitus Euroopa Komisjonilt ka tulnud. Kahjuks tundub, et ka selle magusa joogi maksu [seaduse] võib tekkida samasugune vastuolu, mistõttu tuleks ka see kiires korras tagasi võtta. See diskrimineeriv efekt tekib nii riigisiseselt kui ka riigiväliselt: ühed ettevõtted pannakse palju keerulisemasse seisu ja seda veel tänases majanduslikus olukorras. Te korra mainisite, et riigiabi teemal on Euroopa Komisjoni arvamus olemas,

Mul ongi selline küsimus: kas te pöördute Euroopa Komisjoni poole ja veendute selles, et eelnõus pole vastuolusid Euroopa Liidu õigusega? Jah või ei? Aitäh! Tõesti, siseriiklikult müüdud autodele registreerimistasu mittekehtestamine, ma saan aru, ei ole olnud Euroopa Liidus tavapärane. Paljudel riikidel ei ole seda küsimust olnud, sest nad on aastakümneid automaksu rakendanud. Seetõttu oli Eesti taotlus midagi, mille puhul oli komisjoni hinnangut vaja, sest me soovisime maksu rakendada teisiti, kui teised on seda joogi maksu puhul on vastupidi: väga paljud on seda rakendanud ja me soovime rakendada samamoodi, nagu teised on teinud. On riike, kes on naturaalsed mahlad ja piimatooted maksu alt välja jätnud, nad on küsinud selle jaoks Euroopa Komisjoni arvamust ja saanud hinnangu, et see ei ole kuidagi konkurentsi moonutav ja seda võib teha, sest need tooted ei ole sellised täielikud konkurendid, tegemist ei ole nii-öelda samade turgudega ja samade tarbijatega. Magusa joogi maksu puhul, tõepoolest, kuna tegemist ei ole riigiabiga, me ei näe siin muret, mis takistaks rakendamist. Ma ei oska vastata ei või jah, kas on vaja küsida täiendavat hinnangut Euroopa Komisjonilt. Seni ei ole me seda vajalikuks pidanud. Kui selgub, et seda on vaja teha, siis kahtlemata me seda teeme. Aitäh!

Tere hommikust, head kolleegid! 18. aprillil arutati seda eelnõu rahanduskomisjonis ja ka seal oli eelnõu tutvustamas Riina Sikkut. Minister tutvustas eelnõu siin juba väga põhjalikult, seetõttu ma tema ettekannet refereerima ei hakka.Aivar Kokk küsis täpsustavaid küsimusi selle kohta, kas see eelnõu puudutab ainult valget suhkrut

missugune suhkruliik hammaste tervist rikub. Veel küsis Aivar Sõerd, kuidas bürokraatiakulu nii suur on, 5 miljonit. Selgus, et see on arvestatud nelja aasta peale ja arvestused on teinud Eesti Maksu‑ ja Tolliamet. Samuti tulid jutuks ülekaalu seosed toitumise liikumise ja spordiga. Madis Kallas nõustus siin saalis juba enne väljendatud ministri seisukohaga, et liikumise ja spordiga ei saa kuidagi [kaotada] seda kahjulikku mõju, mida suhkru liigne tarvitamine

aga nagu me teame, arutelu on liikunud tänasesse päeva. Teine ettepanek oli esimene lugemine lõpetada ja kolmas oli määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja. Vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele on muudatusettepanekute tähtajaks kümme päeva, mis arvestades

Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Hea Eesti rahvas! Eesti plaan kehtestada astmelised maksumäärad magusatele jookidele on suunatud rahvatervise kaitsele ja tasakaalustatud toitumise edendamisele. Sellised maksud on osa laiemast rahvatervise strateegiast, mille eesmärk on vähendada ülekaalulisust ja sellega seotud haiguste levikut. Magusate jookide maksustamise idee on suurendada magusate jookide lõpphinda,

on kehtestanud suhkruga magustatud jookide maksu ja seetõttu vähenes nendest toodetest pärit suhkru müük kolme aasta jooksul 30%, mis on võrdne peaaegu 5 grammi suhkruga elaniku kohta päevas. Tootjad vähendasid suhkrut sisaldanud toodete sortimenti ning suurenes vee ja vähe magustatud jookide müük. Viimases meditsiiniajakirjas The Lancet avaldatud artikkel kirjeldab ülemaailmset kaalunihet ülekaalulisuse suunas. Üha rohkem on maailmas ja ka Eestis ülekaalulisi mehi, naisi, poisse ja tüdrukuid. Uuring, mille viis läbi Eesti Tervise Arengu Instituut, näitab selgelt, et probleem mõjutab nii lapsi kui ka täiskasvanuid, ja toob välja laste ülekaalulisuse märkimisväärse suurenemise. Enam kui pool Eesti täiskasvanutest on kas ülekaalulised või rasvunud. Lisaks sellele on muret tekitav, et ülemäärase kehakaaluga laste osakaal on Eestis aastatega järjest kasvanud.

Sõltumata vanusest on rasvumine levinud nii poiste kui ka tüdrukute seas. Iga seitsmes poiss ja iga üheksas tüdruk on rasvunud. Arstina saan öelda, et liigse suhkrutarbimisega on seotud sellised probleemid ja haigused nagu kehakaalu tõus, ülekaal, rasvumine, teist tüüpi diabeet, hambakaaries, metaboolne sündroom, kardiovaskulaarsed riskifaktorid. Need kõik mõjutavad üldist suremust ja inimeste tervist. Head kuulajad! Magusainega magustatud jookide maksustamine on teema, mis seob tervisepoliitikat ja majanduslikke kaalutlusi. Tuletan meelde, et seaduses maksustatakse ka magusainet. Kohaldades maksu kõigile magusainega magustatud jookidele, olenemata magusaine kontsentratsioonist joogis, püüame vältida olukorda, kus tootjad asendaksid suhkru magusainega, et vältida maksustamist või [soovides] madalama maksumäära rakendamist. Mitmeastmeline maksumudel motiveerib tootjaid tootma väiksema suhkrusisaldusega või magusaineta ja suhkruta jooke. Tervisemõjud, näiteks kaalumuutused, diabeedi levimuse määrade stabiliseerumine või rasvumise esinemissageduse vähenemine, ei teki kohe, need ilmnevad elanikkonna tasandil alles aastate jooksul. Kui Soomes Põhja-Karjala projekti raames vähendati küllastunud rasvade tarbimist, siis aitas see kaasa elanikkonna kolesteroolitaseme langusele. Riigieelarvesse planeeritud tulu 25 miljonit on ülekaaluepideemiaga tegelemiseks suhteliselt väike summa. Ma ise loodan, et saame edasi liikuda tervisliku koolitoidu, laste liikumisharjumuste parandamise ja igale lapsele vähemalt ühe liikumist soodustava treeningu või tegevuse suunas. Need on valdkonnad, kuhu on ka praegu hädasti lisaraha tarvis. Selline poliitika koos haridusprogrammide ja tervisliku eluviisi kampaaniatega võivad aidata aeglustada ülekaalulisuse trendi [levikut] ja rahvatervist pikemas perspektiivis

Aitäh, austatud eesistuja! Head kolleegid! Head inimesed, kes te meid interneti vahendusel jälgite!

tarbimismaksud on need maksud, mis on meil Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad. Tarbimismaksud – käibemaks, aktsiisimaksud – on need maksud, mis teevadki igapäevase elu ju kallimaks. Kui toiduained on kallimad, siis raha läheb rohkem. Kui see magus jook on kallim, siis jällegi ju läheb läheb meil rahakotist rohkem raha välja. Eelkõige kannatavad loomulikult need inimesed, kes on väiksema ja keskmise sissetulekuga. See on väga suur probleem. Tänase ettekande ajal minister küll rääkis, kui hea see magusamaks on ja kuidas soovitakse hoolt kanda meie laste ja kõigi meie inimeste tervise eest. Aga see ei vasta ju tõele. Me teame seda väga hästi.

ja kindlasti ei tule kasuks ettevõtjatele, kellel lasubki see koormus, kuidas kogu seda asja teha, sellega toimetada. Loomulikult, me räägime sellest sektorist, ja väga tõsiselt, kuna see sektor, kes praegu toodab jooke,

Ma mäletan, et tol ajalgi räägiti selle alkoholiaktsiisi tõusu eelnõuga seoses, et hoolitakse rahvatervisest, et makse tuleb tõsta, siis inimesed hakkavad vähem jooma. No ei ole nii!

Ennetustöö on see, millega tuleb tegeleda ja peab tegelema, seda tuleb suuremas mahus teha. Sportimisega, selle kultuuri juurutamisega koolides tuleb tegeleda. Kui vaadata praegu

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Ma loodan, et see väike komistus ei olnud veresuhkru vähesusest, kui jalad läksid nõrgaks.

tervisele suunatud. See maks on puhtalt riigieelarve täitmiseks. Kasutades klassiku sõnu: raha on igale poole vaja. Toodi välja kaitsekulud, toodi välja õppimised, lastega tegelemised. Nii et tulebki öelda, et kõik see raha läheb üldisesse katlasse ja suunatud jagamist ei ole. Kuidagi on välja kujunenud selline muster, et alates koalitsiooni tekkimisest eelmise aasta kevadel ei ole rahaga ja maksutõusudega

varasemate aastate peale ja kõike heidetakse ette varasematele valitsustele. Õigustatakse ennast sellega, et sisse on pandud järelkontroll, mis toimub aastal 2029.

Nagu ka minister ütles, esimene info tuli eelmise aasta septembris, et valitsus hakkab sellega edasi liikuma. Siis oleks olnud aega ja veel on aega väljatöötamiskavatsuse raames analüüsida kõiki eelnõuks vajalikke olusid.

tulevad tulumaksumuudatused, mis inimestel raha vähendavad, uuest aastast hakkab kehtima ka automaks, mis tõstab tarbijal ja eilsest tõusid aktsiisid, mis täpselt samuti tõstavad tarbijal lõpphinda. Nii nagu ka seletuskiri kirjutas, tõusevad magustatud jookide ja magusate jookide see tähendab riigieelarvesse suuremat laekumist. Saades aru, et valitsuse huvi on rohkem raha eelarvesse saada, [on selge,] et mida rohkem ostetakse neid magustatud jooke, seda rohkem tuleb raha eelarvesse. Antud maksu ei ole Lätis ega Leedus, see on küll Euroopa teistes riikides. Läti kogemus on see, et eelnevate aktsiisitõstmistega liikus meilt osa raha Lätti, mida küll sotsid, kes selle maksu tookord kehtestasid, ei taha tunnistada. Samas, rahva tervis ei läinud selle võrra paremaks. Pigem tuleks tähelepanu pöörata ennetavatele tegevustele, laste ja noorte liikuvust ning nende kehalist aktiivsust. See, et kehalise tunnid asendati liikuvustundidega, on täielik nonsenss. Mitte mingit pingutust lapsed liikumistunnis

Eelarvesse on planeeritud 25 miljonit ja selle haldamiseks on seletuskirjas välja toodud, et on vaja 4,9 miljonit aastate jooksul, millest 3 miljonit on personalikulu. Järjekordselt me praeguse riigieelarve kontekstis paisutame personalikulusid. 25‑miljonilise eelarveplaneeringu juures ei ole meil teada, mis hakkab toimuma selle laekumisega, kui kõik need asjad eelnevalt kumuleeruvad: planeeritav automaks, eile tõstetud aktsiisid, aasta alguses tõstetud käibemaks ja kõik tulevikus [tulevad] maksud, mis on planeeritud.Nii et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seda eelnõu ei toeta. Lähtuvalt sellest teeb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ettepaneku magusa joogi maksu seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aitäh!

Ma palun Riigikogu kõnetooli ametikaaslase Tanel Kiige. Ma ise mõtlen niiviisi, et ta esindab hetkel Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni. Palun! Volitus juba tulebki.

alkoholitooteid ja muid selliseid tervist kahjustavaid tooteid ja tegevusi, nii võiks olla sarnane loogika ka magustatud jookide puhul. Eesmärk on tegelikult ju õilis. Eesmärk on suunata inimesi valima pehmemaid, tervisele sõbralikumaid tooteid ja alternatiive.

Kohati, nagu ikka, lähevad maailmavaatelised lahknevused suureks, aga ma arvan, et printsiibis me võiksime olla küll kõik ühel lainel: inimeste tervise hoidmine on erakondadeülene prioriteet. Ma ise seda korduvalt rõhutasin ju terviseministrina ja mul on hea meel näha, et minu eelkäija ja järeltulija terviseministri ametis seda tööd

et me aitame lapsi ja noori suunata eemale liigsest nutisõltuvusest, liigsest limonaaditarbimisest või muudest sellistest tegevustest, mis pikemas vaates nende tervist märkimisväärselt kahjustavad. Kui me räägime konkreetselt magustatud joogi maksust või magustatud joogi tarbimisest, siis need mõjud ei ole pelgalt nüüd ja

ja adekvaatne arutelu. Aga printsiibis seda põhimõtet kuidagi vastustada või pidada negatiivseks seda, et riik püüab maksupoliitikaga suunata inimesi terviseteadlikumaid valikuid langetama

suunata nii riigi maksupoliitika kui ka muude meetmetega inimesi terviseteadlikumaid valikuid langetama. Me tahame, et elukeskkond meie ümber oleks samuti seda soosiv.

milliste maksumääradega, milliste maksumuudatustega, milliste täiendavate riiklike toetuste ja tegevustega. Aga kui me hakkame neid põhimõtteid nagu vastustama, siis mul tekib küll küsimus, kas me tahame siis, et riik hakkaks kuidagimoodi oma maksupoliitikaga soodustama tervisele kahjulikku käitumist, tervisele kahjulikke tegevusi. Kui me hakkame

kelle puhul ei saa ütelda, et laps sünnist saati otsustab kõiki asju enda eest ise, oskab kõike ise otsustada. Kahjuks ta seda ei oska. Ma väga toetan laste arvamusega arvamusega arvestamist, nendega läbirääkimist mis tahes küsimustes, ka endal kodus tuleb seda tihti ette. Aga mis puudutab toitumist, mis puudutab toitainete kättesaadavust, mis puudutab liigset kehakaalu ja muud taolist – need on need kohad, kus on meie kui täiskasvanute roll

Ootan sisulist debatti just nimelt selle üle, milliseid meetmeid täiendavalt rakendada ja kuidas neid eesmärke saavutada, ka teistelt parlamendierakondadelt. Loodan, et me ei kohta lausalist vastasseisu lihtsalt sellepärast, et praegu mõni erakond, kes 2017. aastal seda toetas, nagu Eesti Keskerakond ja Isamaa Erakond, on leidnud ennast ajutiselt opositsioonis olevat. Küll tulevikus ollakse taas valitsuses. Mõistlik on olla järjepidev, muidu tekib selline tunne, nagu seisukoht sõltuks sellest, kus parasjagu istutakse. Mina toetasin seda toona keskerakondlasena ja toetan ka täna sotsiaaldemokraadina. Ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetas seda nii 2017. aastal kui toetab ka praegu. Aitäh!

Aitäh! Jah, ma olen ka informeeritud, et on isegi vist mitu pöördumist või kontaktivõtmist olnud. Riigikogu esimehega oli meil täna hommikul ka telefonikõne sellel teemal.

Aitäh! Ma palun kaheksa minutit. Jaa, palun! Head kolleegid! Seda magusa joogi maksu tuleb vaadata ikka üldises kontekstis, koos kõikide teiste maksutõusudega, mida valitsus praegu on juba vastu võtnud, mida ta menetleb või mida kavatseb tulevikus vastu võtta. See on maksusõda oma kodanike vastu, see on maksusõda ka oma ettevõtjate vastu ja Eesti majanduse vastu. Nii et me saame siin rääkida kõikidest nendest käibemaksutõusudest, tulumaksutõusudest ja aktsiisidest, mis ka 1. mail ju tõusid. Praegu me arutame magusa joogi maksu, automaksu arutelu on pooleli ja nii edasi. Selle kõige taustal tuleb vaadata ka magusa joogi maksu. Need mõjud on kumuleeruvad nii ettevõtjatele kui ka kodanikele ning kahjustavad Eesti majandust ja ka inimeste toimetulekut.Nii et mingil juhul ei ole praegu selleks mõistlik aeg, isegi kui me looritame seda juttu terviseaspektidega. Aeg ja selle maksu kehtestamise ajastus on ääretult ebasobivad.

kontekstist välja rebitud, et nad just nimelt sobiksid valitsuskoalitsioonile selle maksu õigustamiseks, aga negatiivsetele näidetele selle kohta, miks üks või teine riik on tühistanud magusamaksu ja nii edasi, nendes ettekannetes kahjuks ei keskendutud.

See tähendab täiendavaid ametnikke, täiendavat bürokraatiat ja mitte ainult avalikus sektoris, vaid ka ettevõtluses, ja kindlasti üleminekusegadusi, mis praeguses majanduskriisi olukorras ei ole jällegi väga mõistlik.

energiajoogid näiteks, mida noored öösiti arvutit kasutades ja mitte magama minnes kasutavad, soolased krõpsud ja nii edasi. Seda loetelu võib jätkata. On võetud väga kitsas, ma ütlen, ülikitsas sektor teatud toodetest, mis moodustab protsendi või kaks, mitte rohkem, nendest kahjulikest toiduainetest, mida noored tarbivad. Kui me räägime soolast ja rasvast ja magusast ning need kõik kokku paneme, siis tuleb kokku protsendike või kaks. Ja see on nüüd see pöördeline moment, mida me siin kiirustades tõsimeeli menetleme ja looritame tohutu terviseargumendiga. Kuulge, see on ju variserlikkus, see on järjekordne vale, see ei ole see eeskuju, millest Tanel Kiik siin rääkis. Ilmselge on, et püütakse saada raha eelarvesse, mõnikümmend miljonit, aga see ei vääri küünlaid, see ei too pööret tarbijate käitumises, see ei too pööret ka tervisenäitajates. Nii et mul on kahju, et valitsus on seda teed läinud. Ma ei tea, kas Tanel Kiik oli kõige õigem rääkima siin järjepidevusest ja põhimõtetest kinnihoidmisest ja nende säilitamisest. Tuletame meelde ajalugu. Kas 2017. aastal Isamaa, Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ühiselt seda toetasid?

Mina sain 2017. aastal Isamaa Erakonna esimeheks ja kõik need uued maksud, mida sotsiaaldemokraatide initsiatiivil [taheti kehtestada] – juba siis hakkasid sotsid maksude kaskaadi üles ehitama, tuletan meelde –, said koalitsioonis tühistatud. Üks nendest oli magusamaks, teine oli panditulumaks ja kolmas oli pakendiaktsiis. Kõik kolm maksu olid laua peal ja välja töötatud ning kõik kolm maksu me võtsime koalitsioonis tagasi pärast seda, kui mina sain erakonna esimeheks. Tsahkna lahkus koos nende maksudega Eesti 200‑sse ja on praegu sotsiaaldemokraatide liitlane. Nii et valige sotsiaaldemokraate, ükskõik, mida nad lubavad või ei luba, aga te saate igal juhul koos nendega ka maksud, te saate koos nendega maksud. Seekord on juhtunud nii, et ainukene maks, millest sotsiaaldemokraadid enne valimisi rääkisid, oli riigikaitsemaks, seda ei lubatud ja seal ei olnud konkreetsust taga, aga sellest valimiskampaania ajal räägiti, see oli ainuke selline maks. Ja see on ainuke maks, mis on kehtestamata. Ülejäänud maksudest ei rääkinud sotsiaaldemokraadid mitte midagi, aga need kõik on kehtestatud, kaasa arvatud olematu maksuküüru kaotamine, mis on ideoloogiliselt täiesti vastuolus

mannetu ja ebamõistliku riigieelarve täitmise sooviga, mis tervise-eesmärki ei kanna, ja seetõttu on tegemist täiesti variserliku eesmärgiga. Isamaa ei toeta sellist käitumist ei moraali seisukohalt ega finantspoliitiliselt ja seetõttu me teeme ka ettepaneku see [eelnõu] esimesel lugemisel tagasi lükata. Kaks korda saab hääletada Aitäh! Suur tänu! Ma saan aru, et nüüd on vastusõnavõtt.

EKRE nimel rääkida, kuna EKRE kahtlustas seda eelnõu siin diktatuuri kehtestamises ja muudes asjades, aga ma arvan, et laiapindne toetus võiks küll olla sellel, et inimesed oleksid järjepidevad poliitilistes seisukohtades, eeskätt just nimelt programmilistes seisukohtades.

Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 418 esimene lugemine lõpetada. Siin laua peal on nüüd kolm ettepanekut. Üks ettepanek on tulnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonilt, teine ettepanek on tulnud Eesti Keskerakonna fraktsioonilt ja kolmas ettepanek on tulnud Isamaa fraktsioonilt.

Austatud Riigikogu, Keskerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. on lõppenud. Ma panen hääletusele Isamaa fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepaneku magusa joogi maksu seaduse eelnõu 418 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 22 Riigikogu liiget, vastu 51. Ettepanek ei leidnud toetust. toetust. Eelnõu 418 esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 16. mai kell 17.15. Järgnevalt tänane teine päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Mario Kadastiku, Kalle Laaneti, Mati Raidma, Kalev Stoicescu, Jaanus Karilaidi, Mart Maastiku, Urmas Reinsalu, Annely Akkermanni, Riina Solmani, Aivar Koka, Lauri Hussari, Igor Taro, Tõnis Lukase, Raimond Kaljulaidi, Maris Lauri, Andres Suti, Eduard Odinetsi, Marek Reinaasa, Toomas Uibo, Peeter Tali, Karmen Jolleri, Pipi-Liis Siemanni, Meelis Kiili, Marko Mihkelsoni, Maria Jufereva-Skuratovski, Jaak Aabi, Priit Lombi, Tanel Kiige, Erkki Keldo, Andre Hanimäe, Ester Karuse, Anti Allase, Madis Kallase, Tõnis Möldri, Eero Merilinnu, Liisa-Ly Pakosta, Vilja Toomasti, Valdo Randpere, Siim Kallase, Züleyxa Izmailova, Katrin Kuusemäe, Luisa Rõivase, Andrus Seeme, Kristina Šmigun-Vähi, Tiit Marani, Jüri Ratase, Aivar Sõerdi, Kersti Sarapuu, Reili Ranna, Enn Eesmaa, Eerik-Niiles Krossi ja Heljo Pikhofi esitatud Riigikogu avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" eelnõu 420

Neil päevil tähistab õigeusumaailm ülestõusmispühi, täna on suur neljapäev. Eesti Kirikute Nõukogu president Urmas Viilma on pöördunud Riigikogu ja Riigikogu esimehe poole palvega, kas oleks võimalik seda päevakorrapunkti, mille [pealkirja] te just ette lugesite, täna mitte menetleda, ja on palunud juhatusel see päevakorrast välja võtta. Kuivõrd Riigikogul on oma kodu‑ ja töökorra seadus ja niisama lihtne ei ole kellegi palvetele vastu tulla, siis on minul küsimus. Kas te Riigikogu juhatuse liikmetega olete arutanud, kas ja kuidas võiks seda punkti menetleda ja kas võiks kirikute nõukogu presidendi ettepanekule vastu tulla, või millised on need võimalused,

hea kolleeg! Riigikogu juhatusel on siin väga keeruline midagi ette võtta, sest pärast päevakorra teatavakstegemist arvatakse eelnõu päevakorrast välja ainult eelnõu algataja, eelnõu esitaja või juhtivkomisjoni taotlusel. Minu palvel on need kirjad edastatud ka juhtivkomisjonile ja eelnõu algatajate esindajale, et nad saaksid enne arutelu veel seda olukorda kaaluda. Riigikogu juhatus siin tõepoolest sekkuda ei saa. Seda selgitas enne mind ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Me oleme seda küsimust arutanud, aga meil ei ole võimalik Riigikogu juhatusena siin mingisuguseid muid samme astuda. Päevakord kinnitati esmaspäeval, seda me muuta ei saa. Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! See avaldus, mida me kohe hääletama hakkame, teenib ilmselgelt vaenu õhutavat ja õigusvastast eesmärki Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik Eestis sundlõpetada, mistõttu ei saa seda toetada. Aga minu küsimus teile seisneb selles, et juhatus otsustab selle üle, kuidas nädalakava koostada. Ma sooviksin teada, miks te panite selle neljapäevale, mis, nagu kolleeg Priit Sibul juba osutas, on õigeusklike jaoks aasta kõige suuremate pühade ehk ülestõusmispühadetriduum'i esimene päev, vaikne neljapäev. Teoloogiat õppinud inimesena te kindlasti olete sellest teadlik.

käigus saab ettekandjatelt küsida, miks see konkreetne avaldus on äärmiselt oluline. Nii. Järgnevalt Lauri Laats, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

kas juhatus saab midagi ette võtta. Juhatus ei saa midagi ette võtta. Ma eeldan, et te olete ka eelnõu algatajatega ise rääkinud, kui teil on soove ja ettepanekuid eelnõuga seoses. seoses. Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 54 ütleb väga selgelt, millistel asjaoludel on võimalik eelnõu lugemine edasi lükata. Ma eeldan, et te olete neid võimalusi kasutanud. Riigikogu juhatusel on siin väga vähe võimalik teha, lähtudes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest.

taunis seda kõike, siis ühel hetkel muundus see hoopis teistsugusele kujule. Kas on olemas mingeid täiendavaid dokumente, mis kinnitaksid seda, mis on avalduses kirjas, tõendeid? Aitäh!

Riigikogu menetlusse ja lisanud selle nädala päevakorda. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, austatud esimees! Urmas Viilma oma pöördumises palus Riigikogu juhatust osutada lugupidamist ja suuremeelsust, samuti austust õigeusklike usuliste tunnete vastu ja [võtta] see avaldus antud päevakorrast välja. Ma ise olen ka õigeusklik ja ma palun teilt eelkõige riigimehelikkust. Te ütlete, et juhatus ei saa midagi ette võtta või on vähe võimalusi millegi ettevõtmiseks. Aga protseduuriliselt on Riigikogu juhatajal võimalik võtta

Riigikogu istungi juhataja saab võtta maksimaalselt 30 minutit vaheaega. Ma ei saa kindlasti sellist asja teha. Lisaks on see [eelnõu] Riigikogu otsusega lisatud selle nädala päevakorda, mistõttu me seda siin praegu ka arutame.Ants Frosch, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, hea

kirikute nõukogu president on pöördunud parlamendi ja parlamendi juhtkonna poole … Me oleme ennast nagu kinni jooksutanud siin

mida me hakkame arutama pärast seda, kui protseduurilised küsimused on lõppenud. Vadim Belobrovtsev, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Te ütlesite, et see on tingitud sellest, et patriarh Kirill ütles seda ja toda. Jah, aga ta ei öelnud seda eile ega üleeile, kuid meie teeme seda täna. Kas me menetleme seda küsimust täna või menetleme seda küsimust järgmisel nädalal, kuidas see on seotud sellega, mida patriarh Kirill on öelnud? Täna on kahjuks probleem tõepoolest selles, et on suur neljapäev. Kirikute nõukogu esimees kirjutas ja palus täna seda mitte menetleda. Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku esindajad ütlesid, et neil on kompromissvariant olemas, nad on valmis ühise laua taha istuma.

hea kolleeg! Nagu ma ütlesin, see konkreetne avalduse eelnõu on selle nädala päevakorras komisjoni ettepaneku põhjal. Ma võin teile kinnitada, et Riigikogu ei tööta õigeusu kalendri kohaselt, Riigikogu töötab ikkagi väga selgelt nendes raamides, mis meile on seadustega ette kirjutatud. Priit Sibul, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta.

Või kui algatajad mitte, siis mul on küsimus, kas teie teada on juhtivkomisjon vahepeal kogunenud, et seda küsimust arutada, kuivõrd ka juhtivkomisjonil on õigused,

Aitäh! Kuna see konkreetne avalduse eelnõu on tänases päevakorras, siis ma ei näe täna põhjust sellisel kujul vaheaja võtmiseks.Ants Frosch, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Lihtsalt tahan teha väikese remargi ja kinnitada, et põhiseaduskomisjoni kaudu ei ole küll mingeid täiendavaid materjale laekunud. Põhiseaduskomisjon ei ole ei piiskop Danieli ega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Eesti kirikute ühenduse esimehe Urmas Viilma avaldusi arutanud. Ma arvan, et siin on mõttekoht ka komisjoni esimehele. Küsimus on puhtalt selles. See on nüüd võimaluse pakkumine ka sellele komisjonile, kas anda võimalus kiirelt koguneda, seisukoht kujundada ja minna edasi tsiviliseeritult või teha lihtsalt järjekordselt teerulli.

Varro Vooglaid, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Suur tänu! Esiteks, alustame sellest, et seame ühe asja sirgeks. Te saaksite võtta vaheaja, selleks et kohtuda korraks eelnõu esitajatega ja paluda neil kaaluda võimalust täna seda asja mitte menetleda. Seda te saaksite teha. See on täiesti selge. Kui te seda ei tee, siis mitte sellepärast, et võimalust ei ole, vaid sellepärast, et te ei taha seda teha.Nii. Teiseks, ennist ma küsisin teie käest, miks te juhatuses otsustasite panna selle eelnõu menetlemise tänasele päevale, mis on ortodokside jaoks aasta kõige olulisemate pühade, ülestõusmispühadetriduum'i esimene päev, vaikne neljapäev, mil meenutatakse muu hulgas Juudas Iskarioti poolt Jeesuse äraandmist. Teie vastasite mulle, et küll te varsti saate kuulda, miks selle eelnõu menetlemine on oluline. Ma ei küsinud seda. Ma küsisin seda, miks te otsustasite panna selle tänasele päevale. Te küll osutasite sellele, et niisugune oli komisjoni ettepanek, aga nagu me kõik teame, te juhatuses ei ole komisjoni ettepanekuga kuidagipidi seotud, ja kui te näete, et komisjon on pakkunud välja kuupäeva, mil eelnõu menetlemine jätaks väga selgelt mulje, nagu oleks tegemist sihiliku tahtlusega solvata õigeusklikke, riivata nende tundeid, siis te oleksite võinud ju täitsa rahulikult öelda, et jaa, oli küll selline ettepanek, aga me paneme selle [arutelu] näiteks tulevale esmaspäevale või või teisipäevale või tuleva nädala neljapäevale. Ma siiski ootaksin teilt vastust. Teie langetasite juhatuses selle otsuse, ärge hiilige vastutusest kõrvale. Miks te panite selle [arutelu] ortodokside Ma olen sellele küsimusele juba vastanud. Me ei toimeta siin Eesti õigeusu kalendri järgi. Teiseks oli komisjoni ettepanek lisada see selle nädala päevakorda, kuhu see ka lisati. Vadim Belobrovtsev, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Mul on täiesti protseduuriline küsimus. Nagu te äsja viitasite, komisjon tegi ettepaneku menetleda seda küsimust sellel nädalal. Juhatus oli sellega nõus.

Mul on sellest tulenevalt teile ettepanek, et te kutsuksite kokku juhatuse ja arutaksite minu ettepanekut parlamendi täiskogule see päevakorrapunkt tänasest päevakorrast välja võtta. Palun, et juhatus seda arutaks.

Riigikogu juhatusel ei ole ja seda ettepanekut me teha ei saa. Ma olen korduvalt siin täna viidanud ka § 54 punktile 4, mis tasuks läbi lugeda, et saada aru, mida on võimalik pärast päevakorra teatavaks tegemist teha ja milliseid muudatusi sisse viia.Lauri Lauri Laats, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, hea Riigikogu esimees! Võib-olla jätkaks sealt, kus Anastassia lõpetas, et lugupidavus ja suuremeelsus.

"Olen veendunud, et avaldus, mille sisu on paljude Eesti õigeusklike jaoks niigi väga raske, rõhuva ja tõsise sisuga, ei pea tingimata jõudma Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele õigeusklike jaoks kirikukalendri kõige süngematel päevadel." Siinkohal ma veel kord kutsun üles, et te võtaksite vaheaja ja kutsuksite kokku vanematekogu, et me saaksime seda küsimust arutada. Aitäh, Aitäh! Hea kolleeg, ma olen sellele küsimusele juba vastanud. Ma ei näe põhjust vanematekogu kokku kutsuda, kuna antud juhul ei ole tegu fraktsioonide esitatud eelnõuga, vaid [esitajad] on Riigikogu liikmed. Sellisel juhul peaks 52 Riigikogu liiget tulema kokku ja ütlema, mida teha. 52 Riigikogu liiget ei ole avaldanud soovi, sealhulgas ka selle avalduse

Selle päevakorrapunkti [pealkiri] ütleb sõna-sõnalt: Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. See on kõne all, mitte me ei kuuluta õigeusklikke sõjalise tegevuse toetajateks. Mind paneb imestama, et just ennast rahvuslikuks tituleerivad erakonnad Isamaa ja EKRE on Moskva patriarhaadi kaitsele viskunud. Kolleeg Toomas Uibo tuletas meelde, et me oleme korduvalt rikkunud siin ka ramadaani reegleid. Minu protseduuriline küsimus istungi läbiviimise kohta on see: kas me ei saaks lõpetada nende küsimuste vastuvõtmise ja minna päevakorrapunkti juurde? Jah, saame küll, me lõpetame üsna pea ja jätkame päevakorra aruteluga.Kalle Grünthal, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.

Isegi kui näiteks inimene – ajaloost on see teada – viidi mahalaskmisele, siis anti sigaret ja küsiti, mis on tema viimane soov. See tehti ära.

Nõuate, et me peame olema viisakad. Viisakus on selle eelnõu menetlemisel tänasel päeval minu meelest väga oluline küsimus. Te võite muidugi jätkata seda teerullitaktikat, aga ma siiski palun: kasutage ära tehnilised protseduurilised võimalused, mis teil on olemas, ja ärge öelge, et teil neid olemas ei ole, sest te kasutate neid alati, kui on vaja.

kannatusnädala pühal, vaiksel neljapäeval ja ka kõigil ülejäänud päevadel riivab minu tundeid see, et Venemaa külvab oma pommidega Ukrainasse kannatusi, surma, hävingut ja süngust, kõikidel päevadel ja juba kolmandat kannatusnädalat järjest. Seetõttu lähme nüüd ruttu päevakorraga edasi. Seda eelnõu sobib arutada nii

kipu kuhugi ja Isamaa liikmed on ka selle avalduse eelnõu algatajate hulgas, hea kolleeg. Nii et kui sa siin

kes tegelikult ei tunne kultuurilugu ja ründab patriarh Kirilli tegevuse taustal kaasvõitlejaid siin saalis, rääkides rahvuslikkusest, endale selgeks tegemata, kust see rahvuslikkus Eesti riigis pärineb. Kust algas ärkamisaeg?

ehk igati sobilik arutamiseks ka mis tahes pühade ajal, just nimelt seetõttu, et me mõistame hukka kuriteod inimeste vastu, mõistame hukka Kremli propaganda Ukraina sõja õhutamisel ja rõhutame just nimelt seda, et sellesama propaganda eest ja vaenulike elementide eest, nagu härra Putin ja tema kaaskondlased, vajavad kaitset ka õigeusklikud nii Eesti riigis kui ka üle maailma, kahtlemata ka Venemaal. Minu hinnangul on see täiendav argument just nimelt arutamaks seda sel nädalal, esimesel võimalusel. Mina küll sellest avaldusest ühtegi ründavat rida õigeusklike, üldse mis tahes usklike vastu välja ei loe. Kas te olete minuga sarnaselt aru saanud sellest avaldusest ja sellest menetlusest? (Hääl saalist: "Issand jumal!") Aitäh, Tanel Kiik! Aga see on nüüd täpselt see, mida me peaksime hakkama arutama selle avalduse eelnõu arutelu käigus, ehk ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli Jaak Aabi. Palun! Tänan, austatud esimees! Hea Riigikogu! Selgitan Riigikogu avalduse "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks"

kui juhtorganist, kes oma avaldustes läbivalt, alates Venemaa Föderatsiooni täiemahulise agressiooni [algusest], aga isegi varem, on toetanud seda agressiooni oma avaldustes ja oma otsustes. Viimati ühes sellises programmdokumendis, mis võeti Moskva patriarhi eestvedamisel vastu 27. märtsil. Nüüd ma siis tutvustan Selles avalduses mõistetakse karmilt hukka Moskva patriarhaadi tegevus Venemaa Föderatsiooni sõjategevuse õigustamisel, õhutamisel ja toetamisel, mis Avalduses on veel kord välja toodud varasemad Riigikogu avaldused ja ka Euroopa Parlamendi avaldused. Lisaks sellele

mis võttis vastu ühe programmdokumendi Vene maailma,russki mir'i oleviku ja tuleviku kohta. Dokument väljendab selge sõnaga toetust Venemaa terroristliku režiimi agressiivsele, sõjakuritegude ja tsiviilelanike vastu suunatud terroritegude kaudu iseloomustatud sõjategevusele Ukrainas. Lisaks pühale sõjale Ukraina vastu on selle dokumendi kohaselt sõja sihtmärk ka satanismi mõju all olev läänemaailm. See tähendab, et vastandutakse agressiivselt Euroopa väärtusruumile. Nii nagu Moskva patriarhi avalduses on öeldud, peab Ukraina olema osa Vene maailmast,

territooriumist, kus peab olema Venemaa mõju. Nüüd läheb see veel laiemaks, isegi laiemaks, kui kunagine Venemaa impeerium oli.Sellised üleskutsed on otsene oht avalikule ja põhiseaduslikule korrale Eestis. Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on sõjale või muul viisil relvajõu kasutamisele üleskutsumine kuritegu. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.Selles avalduse eelnõus rõhutab Riigikogu, et Eesti Vabariik demokraatliku riigina seisab jätkuvalt usuvabaduse põhimõtete eest. Riik peab tagama vabaduse valida, millise religiooni vahendusel saadakse osadus jumala või maailmas tuleb kaitsta inimesi terroristliku ja muu vaenupropaganda eest. Moskva patriarhaadi senist tegevust arvestades püsib suur oht sellises kontekstis inimeste mõjutamiseks.

rõhutame veel kord, et avaldus käib Moskva patriarhaadi kui institutsiooni kohta, mis toetab Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni.

rõhutan selle juures seda, et just nimelt neid usutegevusi, koguduste tegevust, pühasid, usutraditsioone see avaldus ei puuduta. See puudutab kitsalt Moskva patriarhaati. Sellepärast ma ei saa aru, miks nii

aeg? Veel kord: ka mina olen kõigis oma kommentaarides öelnud, et see avaldus ei puuduta usklikke, ei puuduta inimesi, ei puuduta kogudusi, vaid ainult Moskva patriarhaati, kelle tegevust me ei saa kuidagi heaks kiita. Me peame sellele vastu astuma, ka nende avalduste ja otsuste põhjal, mis me varasemalt oleme siin Riigikogus teinud. Aitäh! Aitäh! Lugupeetud ettekandja, enne kui me läheme küsimuste ja vastuste juurde, ma tänan teid. Riigikogu istungi juhatajale on laekunud avaldus Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsioonilt. Fraktsioon on teinud ettepaneku lühendada tänast istungit kuni kella 13‑ni.

17 Riigikogu liiget, vastu 51, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Me jätkame tööd kuni kella kaheni. Palun siia tagasi Riigikogu liikme Jaak Aabi.

ja ausalt öeldes ei saanud aru, mida konkreetselt te tahate selle avaldusega saavutada. Täpsustan: mis kasu on sellest Eesti rahvale?

õigeusu kiriku ümber. Ma küsin, millised tagajärjed on sellel avaldusel. Kuidas selle avalduse vastuvõtmine võib mõjutada kirikute tööd? Austatud

Siin ei ole kirjeldatud seda juriidilist poolt ja see ei ole juriidiline dokument. Küll on see Riigikogu liikmete ja Riigikogu tahe. Kuidas edasi toimetada? Me kutsume ka neid kogudusi üles ise hindama olukorda loobuma Moskva patriarhaadist kui katusorganisatsioonist. Ma tean, et Siseministeeriumi ametnikud ja siseminister on kogudustega kohtunud.

et nad kõik saavad oma tegevust jätkata, mitte keegi ei sekku igapäevasesse usutegevusse, koguduste tegevusse. Probleem on selles, et Moskva patriarhaadiga, kes on teinud nii rõvedaid

patriarh Kirill istub sõjakurjategijatega Kremlis ühe laua taga, tema tegevus on suunatud vaenupropagandale, sõjategevuse õigustamisele ja sellega ta püüab ju mõjutada ka usklikke inimesi, mitte ainult siin, aga ka Venemaal ja igal pool mujal. Me ei saa seda lihtsalt kõrvalt vaadata siin Eesti riigis, sest taoline tegevus võib mõjutada ka meie inimesi. Rääkimata nendest üleskutsetest pühale sõjale, mis on otsene üleskutse agressioonile mitte ainult Ukraina vastu, vaid kogu läänemaailma vastu, nagu on öeldud selles programmdokumendis. Varro Varro Vooglaid, palun! Suur tänu! Te rääkisite vahetult enne vaheaega, et see avaldus ei puuduta Eestis tegutsevaid kogudusi ega koguduste liikmeid, vaid üksnes Moskva patriarhaati. Te teate väga hästi, et see on lausvale, on lausvale, sest kõnealuse avalduse mõte, nagu te väga hästi teate, on luua eeldused Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sundlõpetamiseks, et sellele avaldusele tuginedes saaks teie partei esimees Lauri Läänemets siseministrina pöörduda kohtu poole ja taotleda Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku sundlõpetamist. Nii et ärge tulge meile sellist valet rääkima, see on ilmselge vale. Aga minu küsimus teile seisneb selles. Kas te oskate meile öelda ühegi ebaseadusliku teo, mille Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on toime pannud ja millele tuginedes võiks taotleda nende sundlõpetamist? Või ongi Eestist saamas selline riik, kus organisatsioone, sealhulgas usuühendusi, võib kinni panna mitte tuginedes sellele, mida nad on teinud, vaid mida nad võivad potentsiaalselt teha, tegutsedes näiteks mõjutustegevuse vahendina? Kas te oskate nimetada fakte, millest nähtuks mingigi ebaseaduslik tegevus? Tänan

nende kogudustega kokku leppida, milliseid otsuseid nad ise teevad ja milliseid käike peab täitevvõim tegema, kui see [avaldus] realiseerub, on hoopis järgmine ooper. Keegi ei sundlõpeta nende koguduste tegevust, ma kordan veel kord, lihtsalt

perepoliitikast ja haridusvaldkonnast, lõpetades riigipiiride ja ajaloolise nii-öelda impeeriumi taastamisega, uue maailmakorra ehitamisega. Minu küsimus teile on lihtne: kas te olete märganud või hinnanud või oskate öelda, kas Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill oma tegevuses on näidanud teie hinnangul kordagi selle sõja käigus üles kristlikke väärtusi, on ta muretsenud, et saavutada rahu, aidata sõda lõpetada, või pigem on tema tegevus olnud seda sõda õigustav, seda õhutav, sealhulgas viimase avalduse näol tegelikult agressiooni jätkamist toetav?

domineerinud, peab laienema Venemaa mõjusfäär. Ma ei oska seda piiri tõmmata. See kindlasti tähendab Balti riike, see tähendab võib-olla Ida-Euroopa riike. On võetud selline ambitsioon, kui tahame, siis lähme. Milliste vahenditega? Ma ei tea, neid ei nimetata. Aga on öeldud, et need [alad] peavad kuuluma Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri.

meie jaoks probleem see, mis on Siseministeeriumi ja valitsuse järgmised sammud. Minu jaoks on probleem ka see, miks täitevvõim ei saa oma tööga ise hakkama, vaid peab küsima indulgentsi Riigikogult. Juhin tähelepanu ühele suhteliselt intensiivsele intervjuule, mille andis siseminister Läänemets 30. aprillil Vilja Kiislerile.

Aitäh küsimuse eest! Ma ei oska nüüd öelda, aga kui rääkida nõrkusest või nõrgemast, siis mulle tundub, et momendil Moskva patriarhaat ei ole midagi nõrk.

Ma tean, et nad kaaluvad ise mitmeid samme, et see olukord lahendada. Kas see niimoodi toimub, mina ei tea. Siis on see juba täitevvõimu küsimus.

Kalle Grünthal, palun! Aitäh! Mul on selline küsimus. Te viitasite siin põhiseaduse §‑le 12, tsiteerides, et rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on

Asi on selles, et § 22 ütleb niimoodi, et kedagi ei tohi süüdi mõista, kui ei ole sellekohast kohtuotsust olemas. Küsisin ka enne, kas on olemas mingeid muid dokumente. Dokumente ei ole.

Me eeldame, et teatud sammud astuvad need kogudused ise. Me kutsume neid sellele üles. Kui neid samme ei järgne, siis peab just täitevvõim hindama, millised sammud tuleb juriidiliselt astuda.

Seda, et sotsidele pole miski püha, ei erinevad väärtused ega kirikute esindajate pöördumised, oli väga hästi näha ka siis, kui oli menetluses abieluvõrdsuse eelnõu. Läänemets too hetk süüdistas kiriku esindajaid lausa vihakõnes.Aga tänase seisuga on Riigikogu poole pöördunud piiskop Daniel peapiiskop Urmas Viilma palvega lükata avalduse arutamine edasi. Piiskop Daniel palus Riigikogu fraktsioone leida aega kohtumiseks, et koos arutada võimalusi ja leida tekkinud olukorras

kes seda õigustab ja kuidas seda õigustab. Sealt on tulnud see avaldus. Veel kord: siin ei ole kirjeldatud ühtegi juriidilist käiku. Mis puudutab Danieli pöördumist, siis ma tean, et paljud fraktsioonid soovivad kohtuda kas Danieliga või siis praeguse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku juhtidega, et arutada järgnevaid samme. Kindlasti, võib-olla tekivadki sealt head lahendused,

Ma toon algatuseks ühe paralleeli. Kuulake palun tähelepanelikult. Nimelt, 1968. aastal võttis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi täiskogu vastu seisukoha, millega kiideti heaks Nõukogude Liidu sissetung Tšehhoslovakkiasse. Täiskogu mõistis hukka rahvavaenulike elementide tegevuse Tšehhoslovakkias, kes tahtsid lääne imperialistide toetusel avada tee fašismi taassünniks Tšehhoslovakkias. Küllap olete nõus, et 1968. aastal Eestis demokraatiat ei olnud

Tänan küsimuse eest! Tänan ka koostöö eest komisjonis, kus just Jaak Valge ja Ants Frosch viitasid teatud tekstile, mida võis teha paremaks ja mis saigi paremaks ja mis on vastavuses selle avaldusega, mille patriarh Kirill tegi.Minul tegi.Minul on seda raske hinnata. Me oleme öelnud, et see režiim on ebademokraatlik, see riik, Venemaa Föderatsioon, on terroristlik,

tolleaegsed kirikujuhte nii õigeusu kirikus kui ka luterlikus kirikus, ma arvan, et nad olid võimu poolt mõjutatud. Meie seda teha ei taha. Eesti riik ei taha mõjutada usku, ei taha mõjutada mingeid avaldusi. Me soovime, et see institutsioon,

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Selles tuleb küll teiega nõus olla, et see tekst on saanud paremaks. Ma ei tea, kas ainult tänu Antsule ja Jaagule. Aga see, mis te esimese versioonina Riigikogu liikmetele laiali saatsite, oli ikka päris õudne, võrreldes sellega, milliseks see tekst saanud on.

ütles, et me peaks ka seda teist küsimust arutama, aga enamus algatajatest ja fraktsioonide esindajatest otsustas, et need kaks küsimust on erineva sisuga, ja sellepärast ei ole selles avalduses valimisõigusest midagi räägitud. Valimisõiguse teema, ma usun,

"Meie arvamus selle sõja kohta on teistsugune kui patriarhil," ütles ta, kui täpne olla. Ta ütles seda, et kirikupea sõnad loevad. "Aga need ei mõjuta meie tegevust. Oleme öelnud, et rahvuskogu dokument ei ole meile suuniseks. Ütlesime ka, et me ei pea seda dokumenti evangeeliumi vaimule vastavaks." Ja nii edasi. Minu küsimus on see: kas see ei ole ikkagi Lauri Läänemetsa mingi kampaania, mida teie üritate siin Riigikogus ellu viia? Lühidalt vastates: see ei ole mingi kampaania. Ka meie julgeolekuorganid – hiljuti tuli välja kapo aastaraamat – on juba korduvalt vihjanud sellele, et Moskva patriarhaadi mõjutustegevus võib olla Eestis julgeolekuohuks.

Need käivad jätkuvalt. Ma väga loodan, et mõistmine nendes kogudustes, ka selle kiriku juhtide hulgas jõuab sinnani, et need sidemed katkestatakse. See on selle avalduse sisu.

juurde. Andre Hanimägi, palun! Aitäh, hea esimees! Hea ettekandja! Tõepoolest, piiskop Daniel: "Meie arvamus sõjast on teistsugune kui patriarhil."

on mul ausalt öeldes teile küsimus: kas teie mõistate, mida siin osa Riigikogu liikmeid püüab kaitsta, seda avaldust nii-öelda maha tehes ja teie ettepanekut mitte toetades? Kas te saate aru, kelle või mille eest need inimesed seisavad praegu? Aitäh küsimuse eest! Ma ei tea ju kõigi Riigikogu liikmete arvamust. 52 Riigikogu liiget selle teksti allkirjastasid, järelikult nad seda teksti, mis siin on, ja seda avaldust toetavad. Jah, ma mõistan seda püstitatud küsimust, et miks see avaldus on arutelul parasjagu õigeusu tähtsaimate pühade ajal. Ma võin seda mõista, aga veel kord kordan: ei usutraditsioonid ega ‑pühad pole seotud selle avalduse eesmärgiga.

Lugupeetud ettekandja! Mul oleks teile selline küsimus. See puudutab just seda ajastust ja ajastuse

tahet ja avaldust ka Riigikogu tasandil ja sealt saab minna edasi täitevvõim. Ei ole seda aega valitud. Võib-olla sattus jah kehv aeg, aga ma rõhutan veel: ei neid pühasid, ei õigeusklikke, ei ühtegi eraldi inimest see avaldus ei puuduta. See puudutab Moskva patriarhaadi kui institutsiooni tegevust ja see ongi kõik. Nii et hoiame need asjad lahus. Ma loodan, et õigeusklikud saavad samamoodi oma pühad tähistatud, sest sinna riik ei sekku. Eestis on riik ja kirik lahutatud.

pöördumine tuli vist alles üleeile. Ma näen natukene seda käekirja: jah, hea on võtta ju ettekäändeks pühad, et peale pühi arutame. Seal oli isegi vist öeldud, et peale 9. maid võiks kohtuda. Jah, mina olen valmis kohtuma ja arutlema ka selle üle, mis edasi saab, sest see on väga oluline. Aga sellises kontekstis nagu need pöördumised ja üleskutsed Kirillilt tulid, ei saa me siin vaikida ja seda vaikselt heaks kiita. Kutsun ka kirikujuhte üles andma sellele õiglane hinnang. Nad ütlevad, et nad ei toeta. Aga kuidas nad saavad olla sellise institutsiooni alluvuses, mis pidevalt seda toetab ja õhutab,

õnneks väga palju muutunud. Ühte religioosset organisatsiooni tervikuna ei saa ju kuulutada terroristlikuks. Samamoodi, kuigi islamiäärmuslased püüavad terroristlike

teinud minu meelest vahepeal väga positiivse arengu läbi, läinud selgemaks ja konstruktiivsemaks. Ma ei olnud vahepeal saalis, võib-olla on seda ka küsitud juba, aga ma küsiksin üle selle protsessi kohta. Kuidas te jõudsite praeguse palju selgema ja parema tekstini võrreldes sellega, mis oli

toetab selle tegevust. Pealkirjas on jah "sõjalist agressiooni". Võib-olla on veidi pehmendav, et ei ole terrorismi ja patriarhaati ühte lausesse pandud, aga sisu on ikka sama. Nii et mis puutub teksti muutumisse, siis eks mina küsisin Siseministeeriumi ametnike käest just nimelt seda taustapoolt ja faktipoolt, mis seal oli.

Kas sa ei saa nagu eesti keelest aru või mis keeles tuleb rääkida? See on tegelikult olnud inimestele solvav, nende õrnu tundeid, nende usuvabadust solvav. Ma saan aru küll, et te proovite selle keerata sellesse võtmesse, et kõik ei ole justkui rahvuslikult meelestatud. On küll. Isamaa, kõik me oleme pannud oma hääled selle avalduse alla, me hääletame selle poolt. Aga me küsime, kas peab niimoodi üle rullima, kui on tulnud palve. Ja millest ei saada aru? No ma ei tea. Aitäh küsimuse eest! Ma veel kord rõhutan: see avaldus ei puuduta igapäevast kiriku‑ ega usutegevust. Seda võib sümboolsena niimoodi võtta, aga isegi ei tohiks nii sümboolsena võtta. See ei puuduta õigeusklike kellekski kuulutamist. Me räägime Moskva patriarhaadist.

Ma pigem arvan, et Urmas Viilma lähtus sellest, et Daniel pöördus tema poole, ja ta tegi sellise pöördumise. Tundub, et nagunii me seda [avaldust] täna vastu ei võta. Ma ei arva, et nendel tähtpäevadel, nagu siin dramaatiliselt on öeldud, on nii sügav mõju. Ma olen kuulnud ka teisi arvamusi. Ma olen kuulnud selliseid arvamusi ka õigeusklikelt, vene õigeusklikelt, et miks te ei ole siiamaani midagi ette võtnud, kui selline sõjakurjategija Moskvast dikteerib

Aitäh! Auväärt algatajate esindaja ettekandjana! Minu küsimus puudutab selle avalduse siseriiklikku õiguslikku mõju, ütleme siis nii. Sa oma ettekandes ütlesid, et sellel ei ole mingisugust otsest õiguslikku tähendust, vaid see on poliitiline avaldus. Samas me teame, et siseminister on öelnud – meie oleme ka Siseministeeriumi ametnikega ja asekantsleriga kohtunud –, et oodatakse Riigikogu poliitilist avaldust, seisukohta, et Siseministeerium saaks teha järgnevaid samme. On räägitud isegi Nevski

ka nende koguduste enese hinnangut, kuidas nad sellises situatsioonis saavad jätkuvalt kuuluda Moskva patriarhaadi alluvusse. Kas täitevvõim peab võtma ette need sammud, mida te kirjeldasite, ja millised need sammud on, see selgub selle protsessi käigus. Tõesti, kui midagi muud üle ei jää, seda on öelnud ka minister,

järel käivitub põhjalik kommunikatsioonitöö, mis viib Eesti õigeusklikud täpse arusaamiseni sellest, miks niisugune avaldus parlamendis sündis ning mida täpsemalt sellega mõeldakse. Kuidas need inimesed üles leida, milliste kanalite kaudu nende poole pöörduda? See on hästi oluline küsimus – kommunikatsioon. Võib-olla tõesti, kui me täna ei suuda seda avaldust vastu võtta või sellist tahet Riigikogu saalis ei ole, siis igal juhul me peame mõtlema ka selle peale, et kui see avaldus on ükskord vastu võetud, siis kes ja kuidas tegeleb selle kommunikatsiooniga, et jõuda kõigi 150 000 inimeseni. Tänan küsimuse eest! Üks asi on niisugune kitsam tegevus, mis puudutab koguduste juhtidega kohtumist ja kirikute nõukogu. Sellega Siseministeeriumi ametnikud ja siseminister tegelevad. Mis puudutab algatajaid ja selgitajaid, siis mina olen sellest ühemõtteliselt aru saanud nii, nagu ma siin praegu olen kogu aeg rääkinud: see ei tähenda ühegi uskliku või õigeuskliku tagakiusamist, see tähendab vaid ühe institutsiooni

Küll on öeldud, et Moskva patriarhaat on terroristlikku režiimi toetav institutsioon. See tuleb ka siit avaldusest välja. Mina olen nõus seda selgitama, olen üritanud seda selgitada ka venekeelsetes saadetes, ka venekeelsetes kommentaarides, et need inimesed mõistaksid, mis on selle

niisugune kõrvaltoon on, et on tegemist suure nädalaga, vaikse nädalaga õigeusklike jaoks, ja peaks olema niisugune kannatuse ja rahu sõnum, mitte konfliktiajamine. Samas, kui see on kiriku sõnum – rahu ja vaikus –, siis ma küsin selle kohta. Te olete kindlasti materjaliga tutvunud, vaadanud enne siia tulekut kõikvõimalikke kajastusi, mis on sõjaga seotud. On selge, et meil on praegu teema eelkõige õigeusklike omavahelised tapatalgud Ukrainas.

pakkuda rahu, teha vaherahu? Teie aeg! Kas on selliseid kirikupoolseid üleskutseid, et me siin räägime vaiksest nädalast ja rahust? Aitäh küsimuse eest! Ei ole selliseid näinud. Pigem tuli hiljuti väga agressiivne avaldus Ukraina kiriku vastu, Ukraina õigeusu kiriku vastu. Nagu me teame, Ukraina õigeusu kirikud ja kogudused lahkusid Moskva patriarhaadi alt, need, kes seal veel Moldovas juhtus täpselt samamoodi. Ehk me võime öelda, et ka teistes riikides on needsamad kogudused ise – mõnel pool küll riigi üleskutsel –

Kindlasti, ma arvan, ka seda avaldust üritatakse Kremli agendas ja kommunikatsioonis ära kasutada. Ma ei eita seda. Sellepärast ma rõhutan, et see ei puuduta usklikke, see ei puuduta kogudusi, see puudutab seda katusorganisatsiooni, mille alla nad kuuluvad.

Põhiseaduskomisjonis toimunud arutelu palun siia Riigikogu kõnetooli tutvustama Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Hendrik Johannes Terrase. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Komisjon arutas käesolevat avaldust 29. aprillil 2024. aastal. Arutati, kas selle avalduse vastuvõtmine Riigikogus loob [piisavad] õiguslikud alused Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kui agressiooni toetava institutsiooni tegevuse lõpetamiseks. Algatajal paluti selgitada, kas töörühmas on arutatud, kas see on piisav alus lõpetamiseks või peatamiseks. Leiti, et selle avaldusega on Riigikogu kui seadusandja poliitiline tahe väljendatud ning selle poliitilise tahte pealt on täitevvõimul võimalik astuda järgmisi samme, kui neid on vaja. Kuna see on plahvatusohtlik teema, siis on siseminister üritanud kutsuda neid kogudusi üles ise astuma juriidilisi samme ehk katkestama sidemeid Moskva patriarhaadiga. Kui seda ei juhtu, siis peab valitsus astuma järgmised sammud. See avaldus annab poliitilise põhja ja platvormi. Seadusandja tahe annab täitevvõimule õigused järgmisteks käikudeks.Arutati Moskva patriarhaadi läänemaailmale püha sõja kuulutamise üleskutse teksti sisu üle ning ka selle üle, kuidas Eestis tegutsevad kogudused sellele reageerinud on. Siseministeerium on praegu leidnud, et koguduste tegevuses ei ole vaenuliku propaganda ilminguid olnud ning kogudused on üritanud säilitada neutraalsust, samas ei ole need kogudused kordagi Moskva patriarhi üleskutseid hukka mõistnud.Arutelust tuli välja, et üleskutse tekstis oli Vene mõjusfääri kirjeldatud laiemalt kui käesolevas avalduses. Sellest tulenevalt otsustas komisjon esitada avalduse teksti kohta muudatusettepaneku ja kirjutada lause "Samuti nähakse kogu nõukogude-järgset ruumi Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri kuuluvana," asemel lause "Samuti nähakse endisest Venemaa impeeriumist laiemat ruumi kuuluvana Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri". Keelelise parandusena otsustati tekstist välja jättaRusski Mir.Lisan veel mõned mõtted enda poolt. Eesti õigeusklike koguduste alluvussuhe Moskvaga tuleb lõpetada. Riigikogu tänases päevakorras on avaldus, millega mõistame hukka Moskva patriarhaadi tegevuse Vene vallutussõja toetamisel Ukrainas ja vaenu õhutamisel kogu vaba maailma vastu. Eriti taunitav on usuvabaduse kattevarju kasutamine ühiskonna lõhestamiseks.Laias laastus lahendame avaldusega kolm probleemi. Esiteks, Moskva patriarhaadi roll Ukraina sõjas ja Vene maailma ehitamises vajab selget väljatoomist. Teiseks, hinnanguta on vene rahvakogu ettekirjutus püha sõja väljakuulutamisest kogu Vana Maailma vastu, Vene impeeriumi taastamisest, Kremli mõjuala laiendamisest ja sõjast Ukrainas. Kolmandaks, üks Eesti õigeusklikest kirikutestde factoallub vaenuliku naaberriigi pealinnas resideeruvale patriarhile.Mida me soovime saavutada? Esiteks seda, et kirikud peavad jääma kogudustele avatuks ja teenistused peavad jätkuma. Teiseks, Putini režiimil ei tohi olla Eesti inimestele kirikuelu kaudu mingit mõju. Kolmandaks, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku allumine Moskvale peab lõppema.Õigeusklikel on praegu suure paastu viimane nädal. nädal. Piiskop Daniel kirjutas, et Riigikogu peaks viivitama, et anda aega ülestõusmispühade tähistamiseks. See on järjekordne ettekääne aega võita ja loota meie pikale meelele. Küll on küll. Eestil on aeg see olukord lõpetada. Moskva patriarhaadi üleskutse pühale sõjale vabaduse vastu väljendab üheselt ohtu Eesti julgeolekule. Meie ülesanne on Eesti inimesi kaitsta selliste hübriidrünnakute eest ning vähendada võimalusi looritatud lausetega Eestit kahjustada. Kutsun kõiki üles hääletama selle avalduse poolt. Aitäh!

Küsimus on, miks peab see menetlus toimuma just täna, suurel neljapäeval, mis on paljude õigeusklike jaoks selline püha

Miks see oli komisjoni soov? Kas komisjon ei teadnud, et see on selline päev, või see sai meelega just selleks päevaks pandud? Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg! Komisjon oli sellest teadlik,

olnud. Ants Frosch, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud komisjoni esimees! Tõepoolest, põhiseaduskomisjon pani selle päevakorda. Aga sellest ajast on toimunud teatud dünaamika. Riigikogu juhatuse, fraktsioonide esimeeste ja Riigikogu liikmete poole on pöördunud Tallinna piiskopkonna vikaarpiiskop ja Tartu piiskop Daniel, kes on praegu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku

mitte teha seda otsust täna. Samuti on Lauri Läänemets oma … Ma tsiteerin juba teist korda intervjuud Vilja Savisaarega … Vabandust! Vilja Kiisleriga. Vilja Kiisleriga. Kiisleriga. Jah, võib ka nii öelda, vahet ei ole. Ma vabandan selle lapsuse pärast. Aga selles intervjuus ta mainis, et me peame liikuma tasa ja targu. Kuidas teie suhtute sellesse tasa ja targu liikumisse, mida Läänemets pakub ja mida meie praegu siin harrastame? Aitäh! Kui me vaatame kella, siis [näeme, et] täna me seda avaldust vastu ei võta,

Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Kuigi meil on tegu nii-öelda ilmaliku riigiga, meil ei ole ühtegi riigikirikut ja riik ei saa otseselt kirikuid mõjutada, on ju ilmselge, et meie soov oleks, et õigeusu kiriku kogudused

võiks veel astuda, et see protsess aset leiaks. Kuigi, nagu ma ütlesin, ei riik ega teised institutsioonid väljaspool kirikut ei saa seda mõjutada, aga ideaalne lahendus oleks ju see, et õigeusu kirik ise

enese toimimist me riigina reguleerima ei hakka, aga mõte on teil iseenesest õige. Praeguses avalduses me räägime ikkagi Moskva patriarhaadist, kes on läänemaailmale kuulutanud püha sõja. Sellisel organisatsioonil ei ole Eesti riigis tegutsemiseks mitte mingit õigust.

Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea komisjoni juht! Te oma sissejuhatavas sõnavõtus selgitasite, et kui see poliitiline avaldus saab vastu võetud, siis saab täitevvõim teha järgmisi samme, ja siis te loetlesite neid. Isamaa fraktsioonis käisid Siseministeeriumi kõrged ametnikud, kes minu sarnase küsimuse peale väitsid, et täitevvõimul ei ole poliitilisi avaldusi vaja, täitevvõim, eks ju, nii nagu me teame, töötab vastavalt seadustele, mitte poliitilistele avaldustele, ja täitevvõimul on võimalik teha ka täna, sõltumata meie avaldustest, erinevaid samme, mida nad mingil põhjusel siiamaani teinud ei ole.Te läksite oma vastustes eriti uljaks, kui te ütlesite, et me oleme selle avaldusega 30 aastat hiljaks jäänud. Meenutan, et tänased reformierakondlased Ain Seppik ja Siim Kallas, üks peaministrina, teine siseministrina, registreerisid Moskva patriarhaadi kolm kogudust ja selle kiriku 17. aprillil 2002

Aga küsin teilt kui magistrikraadiga rahvaesindajalt, kellel on kindlasti ratsionaalne mõtlemine, mida ma ka komisjonis olen kogenud. Vaadake, kui te lahendate mingit küsimust – antud antud juhul me soovime tagada, eks ole, Eesti julgeolekut –, kas te siis tegelete olulisema või vähem olulise mõjufaktoriga? Teisisõnu, kumb on suurem julgeolekuoht Eestile, kas massiimmigratsioon idaslaavi riikidest või meie õigeusu ühenduste ja koguduste side Moskva patriarhaadiga? Aitäh! Te olite sellel komisjoni istungil ise kohal, seda võrdlust me seal ei puudutanud. Ma

Aleksandr Tšaplõgin, palun! Esialgu räägitakse, et Eesti usklikel pole sellega midagi pistmist. Pärast väidetakse, et tahate Eesti usklikke mõjutada. Tahaks aru saada, kus on tõde.

Siin on räägitud sellest, et Moskva patriarhaat kasutab ennast kui katusorganisatsiooni selleks, et enda mõjuvõimuga neid alamorganisatsioone – ta peab hübriidsõda Eesti Vabariigis

Meil ei ole selle üle vaidlust, et me käsitleme seda praegu siin selliselt. Nõus? Nii, läheme edasi. Selle menetluse käigus on esitatud kategoorilised väited ka selle kohta, et see niimoodi on. Ma küsisin ka istungi juhataja käest, kus on see kohtuotsus või kas on mingeid teisi tõendeid veel peale selle, mis on siin Kirilli kohta öeldud. Aga põhiseaduse § 22 ütleb konkreetselt ära, et kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Öelge, kas see paragrahv põhiseaduses praegu ka kehtib või ei kehti. Aitäh!

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt komisjoni esimees! Mina kahjuks ei saanud selle eelnõu arutelul põhiseaduskomisjonis osaleda. Aga nagu me teame, Venemaa püüab erinevaid kanaleid pidi, erinevate inimeste ja organisatsioonide abil mõjutada

kapo on teinud ka selles küsimuses, mis puudutab Moskva patriarhaati, teatud riskianalüüsi ja raporti. Kas põhiseaduskomisjoni liikmetel oleks võimalik sellega tutvuda? Ma arvan, et see on ülimalt vajalik. Minul ei ole probleemi, ma kohe ütlen, et ma toetan seda avaldust

Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg! Ma küll arvan, et me oleksime võinud seda küsimust arutada omavahel, mitte suures saalis. Kui selline soov on, siis me kindlasti küsime ligipääsu sellele

et kui näiteks Pühtitsa klooster pärast selle avalduse vastuvõtmist ei ole vabatahtlikult nõus katkestama oma suhteid Moskva patriarhaadiga, siis võidakse see täitevvõimu poolt sulgeda. Seda ta on avalikult öelnud ERR‑ile kaamera ees. ees. Kuidas need kaks asja omavahel kokku lähevad? Teie ütlete, et kindlasti saavad kõik oma tegevust jätkata, siseminister ütleb, et võidakse ka sulgeda. Seda esiteks.Teiseks, kas teil komisjonis leidis aset ka mingisugune arutelu selle üle, mida saavutatakse sellega,

Aitäh, hea Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Ma kordan veel üle, et vene rahvakogu avaldused pühast sõjast ja Ukraina [Venemaaga] liitmisest on vastuvõetamatud ja neid seisukohti tulebki sellisel viisil käsitleda, et nad on vastuvõetamatud.

Pole mõtet luua illusioone, et Vene propaganda tsiteerib selle avalduse täisteksti, igast torust hakkab kostma vaid see, et Eesti parlament kuulutas õigeusklikud terroristideks. Võib-olla näen ma asja liialt tumedates toonides, kuid see on üks viis, kuidas inimestes päris suur annus segadust ja ebamugavust tekitada. Mul on sellest lähtuvalt ikkagi küsimus. Kui me isegi täna või järgnevatel päevadel võtame selle avalduse vastu, kuidas on siis läbi mõeldud kommunikatsioon? Mida me peaksime tegema selleks, et see kommunikatsioon oleks selge ja et sellist olukorda, nagu ma praegu kirjeldasin, ei tekiks? See on hästi oluline küsimus. Aitäh Aitäh selle küsimuse eest, hea kolleeg! Mõte on iseenesest õige, et on oluline kommunikeerida, et selle avaldusega ei piirata kuidagi koguduste tegevust ega muuseas ka sakramentidest osavõtmist. Seda on härra Aab [algatajate] esindajana välja toonud ja toon ka mina välja, et koguduste tegevust see avaldus ei mõjuta, see mõjutab nende katusorganisatsiooni.

Kohtume järgmisel töönädalal. Soovin teile edu teie töös!